Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro. Nastavljamo s radom i temeljem čl. 247. Poslovnika, Odbor za financije i državni proračun predlaže da o sljedeće 3 točke provedemo objedinjenu raspravu. To su: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za odgovor na krizu i podršku oporavku, drugo čitanje, P.Z. br. 3; Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva, drugo čitanje, P.Z. br. 4 - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt LD 2056 (2020)– podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti Covid-19 – instrument financiranja javnog sektora, drugo čitanje, P.Z. br. 5.; Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 85 Ustava RH i čl. 207. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Temeljem navedenog članka Poslovnika, propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori, donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Sada bih molio predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani potpredsjednik Vlade i ministar financija, Zdravko Marić, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Kao što je predsjednik Sabora, evo, uvodno i rekao, u skladu sa našim aktima, potvrđivanje međunarodnih ugovora sa međunarodnim financijskim institucijama, naravno, prolazi kroz HS, u jednom čitanju i ono što je bilo do sada u nekakvim, možemo reći, tako, uobičajenim okolnostima, da ne kažem, normalnim okolnostima, to je točka koja ne bi privlačila neke prevelike pažnje ni u smislu uvodnih izlaganja, ni u smislu izlaganja samih klubova i zastupnika. Ja se nadam da obzirom na ipak malo specifičnije okolnosti kakve jesu, da ćemo mi danas ipak o ovim točkama malo podrobnije i malo šire raspraviti, pa to i je moja namjera da u ovom uvodnom izlaganju ne fokusiram se samo isključivo na ova 3 nego u skladu i sa odredbama Zakona o izvršenju državnog proračuna za 2020. g. koje je, doduše, 9. saziv Hrvatskoga sabora izglasao u dva navrata, u mjesecu ožujku i u travnju u kojem između ostaloga stoji da ministar financija je između ostalog i zadužen, dakle da i moja i obveza i dužnost je, ne samo hrvatsku javnost nego i Hrvatski sabor, konkretno, matični Odbor za financije i državni proračun izvještavati o poduzetim aktivnostima, poduzetim mjerama, pa tako između ostaloga, i po pitanju računa financiranja državnog proračuna, pa ću to, evo, ovim putem, nastojati učiniti. Mi smo originalni proračun za 2020. g. i njegov račun financiranja imali, ja bih rekao u jednom, vrlo ugodnom okruženju nakon 4 godine izbalansiranog proračuna, 3 godine proračunskog viška, dakle, suficita, proračuna opće države, gdje smo svaku godinu za redom nadmašili naše originalne projekcije i predviđanja. Za ovu godinu po prvi puta smo planirali suficit proračuna opće države od negdje milijardu i pol milijuna kuna u smislu toga da, između ostaloga i nastavimo taj trend. Ukupni račun financiranja je iznosio 30,5 milijardi kuna, on je sa sobom podrazumijevao praktički u potpunosti refinanciranje, dakle, ne financiranje jer je višak odnosno suficit, nego refinanciranje dakle dospijeća obveznica, trezorskih zapisa, kredita iz nekih prijašnjih razdoblja. Za ovu godinu, samo ću vas podsjetiti imali smo nekoliko većih, poput domaćih obveznica u iznosu od 1 milijarde eura i 5 milijardi kuna. Jedno veliko dospijeće trezorskog zapisa od nešto preko milijardu eura na domaćem tržištu, kao i jednu veliku međunarodnu obveznicu u 7. mj., milijardu i 250 milijuna dolara. Naravno, to sve skupa je dobilo jedan svoj drugi pogled i drugu perspektivu kada je nastupila pandemija Covida, kada je došlo, između ostaloga, do zaključavanja gospodarstva, naše projekcije u tom trenutku, doduše one su i dalje aktualne, i dalje su službene, mi ćemo ažurirati makroekonomske projekcije najvjerojatnije krajem mjeseca kolovoza, početkom mjeseca rujna. Kada završimo, naravno da ćemo izvijestiti HS, ali i javnost o svemu tome. Međutim, ono što hoću reći, dakle, projekcije su nas, između ostaloga, pada gospodarske aktivnosti, pa refleksije njene na smanjivanje proračunskih prihoda, a isto tako na povećane potrebe za rashodnom stranom proračuna, poglavito za zdravstvo, odnosno za mjere pomoći i potpore gospodarstvu, dovele do toga da planirani deficit, dakle od planiranog suficita idemo u planirani deficit od gotovo 25 milijardi kuna, što je sigurno imali svoje reperkusije i na račun financiranja i ukupni račun financiranja prema rebalansu proračuna i Zakonu o izvršenju državnog proračuna je iznosio, iznosi 63,4 milijarde kuna za 2020. g. U tim okolnostima, govorimo o 3. mj., ožujku, ja ću iskoristiti ovog prihodom i još jedanput priliku i zahvaliti se svim klubovima i svim zastupnicima u 9. sazivu koji su na adekvatan način reagirali na inicijative Vlade i sve naše akte i propise, odnosno zakone koji su bili, između ostaloga, prije svega, usmjereni na potporu i pomoć gospodarstvu i građanima, kako na gospodarskom, tako i na zdravstvenom polju, u najkraćem mogućem roku, između ostaloga, izglasali i dali na taj način podršku da te mjere mogu zaživjeti što je moguće kraće, a nakon toga, naravno, svi znamo, koji su efekti i kako je danas, otprilike stanje. Međutim, ono što se tiče samog računa financiranja, tih 63,4 milijarde kuna u tom trenutku sigurno da je zvučalo i je zaista veliki iznos i bilo je jako puno naravno i u medijskom i u javnom prostoru i među stručnoj javnosti jako puno polemike na koji način i kako osigurati ta sredstva. Ono što smo mi već tada komunicirali, a nije bitna sadašnja samo komunikacija nego još važnije što smo učinili probat ću sada upravo i razložiti. Rekli smo da želimo napraviti jedan zaista kolokvijalno rečeno pod navodnicima napad na sve moguće tržišta koja su nam na raspolaganju i da želimo prvo krenuti od domaćeg tržišta domaćih financijskih tržišta za koja smatramo da obzirom na stanje i likvidnosti i kapitaliziranosti i općenito zdravlje našeg financijskog sustava na tom području možemo u najkraće mogućem roku osigurati određene potrebe za likvidnosti kako bi između ostaloga iskoristili tu priliku i u tom vremenu pripremali se za izdanje i izlazak na međunarodno tržište kapitala, a isto tako i naše razgovore kako sa EU odnosno Europskom komisijom odnosno sa međunarodnim financijskim institucijama na međunarodnom planu što se tiče tog istog izvora financiranja. Poznavajući procedure i poznavajući stanje stvari ne samo zbog nas, nego prije svega zbog upravo tih međunarodnih financijskih institucija znali smo da će trebati neko vrijeme da se ti krediti, zajmovi ispregovaraju, strukturiraju i u konačnici na neki način stave u funkciju. Što je do tada bilo napravljeno prije samog izbijanja Covid krize država je izdala na domaćem tržištu po prvi puta obveznicu na 20 godina, 1 na 14 i 1 na 5 uz povijesno niske prinose. Ova na 5 je iznosila 025, 0,25% kamata, 1% je bila kamata na 14-to godišnju obveznicu, a 1,25% na obveznicu koju po prvi puta tada smo izdali na 20 godina. Kada je izbila kriza mnogi su očekivali naravno da će doći do značajnog rasta prinosa što s jedne strane na neki način bilo i razumno, očekivano možda ja bih rekao i opravdano što neki tako najavljuju jer kako međunarodna tako i domaća javnost je percipirala i pad gospodarske aktivnosti i dosta visoki udio uslužnih djelatnosti, bilo turizma, bilo transporata, a kao djelatnosti i grana industrije odnosno gospodarstva koje su jače pogođene koronom da će to imati naravno i nekakve dodate reperkusije na proširivanje tzv. premije rizika, dakle rast, dodatni rast kamata. Mi smo prvu obveznicu i prvi instrument zaduženja izdali na domaćem tržištu u suradnji sa HNB i domaćom financijskom industrijom u iznosu od milijardu 455 milijuna EUR-a na 7 godina po kamatnoj stopi od 0,75%. Ja mislim da ta kamatna stopa i ta ročnost potvrđuju na neki način da smo ipak uspjeli sačuvati već u tim prvim koracima da naše kamatne stope ne krenu nekakvom nezaustavljivom putanjom prema gore. U isto vrijeme sa domaćim bankama smo ostvarili nekoliko bilateralnih aranžmana za financiranje naših potreba. Sve skupa u iznosu od oko milijardu EUR-a. Također napravili smo refinanciranje tog velikog trezorskog zapisa također sa domaćom financijskom industrijom u iznosu od milijardu EUR-a. Nakon toga smo se počeli pripremati odnosno paralelno s tim i za međunarodno tržište kapitala. Na međunarodnom tržištu kapitala ponavljam još jedanput bilo je jako puno apela, konstruktivnih, dobronamjernih i to pozdravljam i u svakom slučaju se zahvaljujem svima poglavito i stručnoj javnosti koji su između ostaloga sugerirali da trebamo što prije, odmah na samom početku krize ići na međunarodno tržište kapitala. Mi smo rekli da je za takav izlazak potrebno napraviti jednu dobru pripremu. U isto vrijeme znali smo da ćemo ispuniti sve kriterije i mjere za ulazak u devizni tečajni mehanizam 2. To je u očima međunarodne financijske zajednice izuzetno važan pokazatelj što je u konačnici i prepoznato na kraju u različitim izvješćima relevantnih institucija. Također uspjeli smo obraniti hrvatski kreditni rejting da je on i dalje prema SMP i Moody, pardon prema SMP i Fitchu u investicijskoj zoni i ono što je još uslijedilo to je bilo kraj praktički našeg predsjedavanja EU ratificirali smo odnosno proveli zakonodavnu proceduru vezano za onaj tzv. Shure program kao i ostale pakete koji su bili dio onoga prvoga originalnog pakete Europske komisije u iznosu od 540 milijardi EUR-a za EU odnosno zemlje članice EU. Ono na što možda nismo u tom trenutku toliko računali, a sigurno je bila nama olakotna okolnost je bio prijedlog, tada prijedlog, a jučer smo u Hrvatskom saboru odnosno ste u Hrvatskom saboru raspravili izvješće s Europskog vijeća, a to je bio plan oporavka i otpornosti za EU, plan težak 750 milijardi EUR-a od čega 9,4 milijarde EUR-a je na na neki način dodijeljeno, namijenjeno RH. Sve je to imalo svoje pozitivne reperkusije i izašli smo na međunarodno tržište i izdali 11-to godišnju obveznicu najvećeg iznosa 2 milijarde EUR-a do sada. Obveznica koja je u prinosu 1,6 u kamatnoj stopi odnosno kuponu 1,5% što je na neki način i pokazatelj da ni na međunarodnom tržištu kapitala nije došlo do nekog nezaustavljivog rasta prinosa i kamata. Slobodno mogu i odgovorno mogu reći naravno sve što govorim je odgovorno pred Hrvatskim saborom i hrvatskom javnošću da smo izašli na međunarodno tržište kapitala mjesec dana ranije kamatna stopa bi bila gotovo i 1% skuplja u odnosu na uvjete koje smo postavili u trenutku kada smo mi izašli. Nakon toga je uslijedila smo još jedna obveznica na domaćem tržištu od oko 5 milijardi kuna i sada pred vama imamo zapravo ova tri ugovora ugovora o kreditu, o zajmu. Prije nego što dođem na njih odnosno uđem u detalje svakog od njih mogu reći da sa današnjim danom od te 63,4 milijarde kuna potreba za financiranjem za 2020. godinu preko 56 milijardi kuna je realizirano. Dakle, u ovom trenutku kraj 7. mjeseca nadam se da će Hrvatski sabor ratificirati ova tri ugovora sutra. Paralelno sa time ostalo je još ratifikacija u nekim drugim parlamentima odnosno u nekim drugim zakonodavnim procedurama drugih zemalja članica. Shure program mi smo ga u našem računu financiranja planirali u iznosu od 3 milijarde kuna i mi ćemo na taj način, što će se dogoditi prema svim informacijama kojima raspolažemo iz drugih zemalja članica EU, što će se dogoditi u narednih nekoliko dana, što možemo reći praktički da do ljetne stanke i ljetnog nekakvog raspusta mi smo osigurali kompletne potrebe za financiranjem za 2020. godinu. Ja nisam zdravstveni djelatni ni epidemiolog, ali i da jesam mislim da niti jedan ne može biti sa sigurnošću projicirati što će se događati u jesen, na jesen, u zimu i slično, međutim prema ovim saznanjima, prema ovim pokazateljima s kojima raspolažemo u ovom trenutku na gospodarskom planu. Rekao sam maloprije da ćemo ažurirati makroekonomske projekcije u idućih mjesec, mjesec i pol dana i onda ćemo vidjeti kakvo nam je novo stanje stvari. Međutim, prema ovim informacijama kojima se raspolažemo, sa ratifikacijom ova tri zajma, sa aktivacijom shur programa mi smo u potpunosti ispunili naš plan plan financiranja i sigurno možemo gledati i prema 2021. godini. S jedne strane to je proračun kao veliki izazov, o tome ćemo naravno razgovarati na jesenskom ali isto tak i račun financiranja iduće godine također imamo dospijeća i na domaćem tržištu 6 milijardi kuna i na međunarodnom tržištu milijarda i pol dolara koje dospijevaju u 3. odnosno 7. mjesecu. Što se tiče ova tri zajma, dakle govorimo o Svjetskoj banci, dva zajma ukupni iznos 500 milijuna dolara, ali ja ću govoriti više u terminima eura, dakle jedan je zajam koji ima jedan kolokvijalan naziv da je to Development Policy Loan ili operation, dakle zajam za razvoj, za razvojnu pomoć nekakvu vrstu, dakle to je zajam koji ima jednu opću proračunsku namjenu. RH je u nekoliko navrata u svojoj recentnoj prošlosti imala slične zajmove sa svjetskom bankom, on je u ukupnom iznosu od 275,9 milijuna eura i njegova namjena je upravo to, opće proračunske potrebe financiranja. Međutim, da je došlo do tog zajma trebalo je ispuniti određene kriterije, određene uvjete koje smo sa timovima Svjetske banke raspravljali vrlo intenzivno pripremali i u konačnici krajem 6. mjeseca Odbor izvršnih direktora Svjetske banke je odobrio taj zajam. Što se tiče samih uvjeta on je na 14,5 godina uz 5 godina počeka, dakle otplata kreće 2025. do 2034., kamatna stopa je promjenjiva, ona je suma dvaju indikatora. S jedne strane šestomjesečni EURIBOR koji u ovom trenutku još uvijek negativan sa današnjim stanjem je minus 0,37 plus fiksna kamatna marža od 0,75%. Mislim da kada prevedemo to na jezik stvarnih vrijednosti i okolnosti naravno teško je projicirati vrijednosti kretanja EURIBOR-a u idućih 14,5 godina, međutim prema ovim sada recimo pokazateljima to je negdje oko 0,3 do 0,35% kamate na 14,5 godina. Mislim da ćete se složiti da su to vrlo povoljni uvjeti. Što se tiče drugog zajma on je malo specifičnije namjene i prije dva dana ste imali raspravu u Hrvatskom saboru odnosno ovdje o Zakonu o obnovi Grada Zagreba i dviju županija, dakle upravo to je namjena tog drugog dijela zajma. On je u ukupnom iznosu od 183,9 milijuna eura. Uvjeti su u potpunosti isti što se tiče ročnosti, kamatnih stopa i svih ovih ostalih detalja, ali također možemo i za njega reći da je vrlo povoljan. On kao projekt i kao zajam postoji u njemu tri komponenta, prva komponenta je oporavak i obnova nakon potresa u iznosu od 165,5 milijuna eura. Tu ima nekoliko podkomoponenti, hitne intervencije za zaštitu javne sigurnosti, sanacija odnosno obnova zdravstvenih i obrazovnih ustanova te nacrt programa za potporu obnovi stambenih objekata. Druga komponenta je nadzor i pripravnost javnog zdravstva 13,8 milijuna eura ukupna vrijednost. Dvije komponente, tzv. Case management dakle sve ono što bi zapravo pojačalo sustav nadzora bolesti i opreme, javnozdravstvene laboratorije, epidemiološke kapacitete za rano otkrivanje i potvrdu novooboljelih te pripravnost javnog zdravstva. I treća komponenta je upravljanje projektom u iznosu od 4,6 milijuna eura. I na kraju je Razvojna banka Vijeća Europe koja mislim da u Hrvatskom saboru nije neko vrijeme bila, međutim ponovno smo obnovili našu suradnju s njom što sa razine izravnog državnog proračuna, što sa razine HBOR-a. To je jedna vrijedna To je jedna vrijedna institucija koja već dulji niz godina i desetljeća također je jedna od važnijih institucija s kojima surađujemo i s njima smo u ovome zajmu na razini od 200 milijuna eura. Njegova namjena je sve vezano uz pandemiju covida, dakle mjere za smanjenje širenja zaraze, nabava zaštitne opreme, očuvanje široke dostupnosti medicinskih usluga kao i pružanje potpora u obliku beskamatnih zajmova. Sjećate se da smo u prijedlogu rebalansa proračuna rekli da ćemo beskamatno kreditirati HZZO i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obzirom na također predviđeni njihov pad prihoda. Dakle ovih 200 milijuna eura je po sljedećim uvjetima ovo je zajam na 12 godina uz 3 godine počeka na glavnicu, kamatna stopa postoje dvije opcije, jedna je fiksna koja iznosi 0,24% odnosno promjenjiva opet vezana uz šestomjesečni EURIBOR sa 0,36% fiksne marže. U prijevodu možemo čak reći nešto još i povoljnije od ovog samog zajma Svjetske banke kada bi ovu promjenjivu kamatu preveli na današnji trenutak, to je kamata doslovce a s druge strane ova fiksna kamata ako se želimo na neki način kako to kolokvijalno kažemo zaključati na idućih 12 godina po 0,24%. U svakom slučaju i jedan i drugi zajam jel o ovom prvom govorimo o njegove dvije komponente. Ja bih se ovom prilikom zahvalio svim timovima i Svjetske banke i Razvojne banke Vijeća Europe kao i našim timovima odrađen je jako dobar posao. Ja ću iskoristiti ovu priliku samo par sekundi reći da je ovdje danas sa mnom je i moj kolega novoimenovani glavni državni rizničar Ante Matijević pa između ostalog i prilika da ga bolje upoznate jel ćete ga često često viđati tijekom 10. saziva Hrvatskog sabora poglavito na proračunskim temama. On je proteklu godinu dana osobno bio naš predstavnik u Svjetskoj banci. Nismo bili toliko pronicljivi da smo mogli predvidjeti koronu, međutim upravo i on zajedno sa izvršnim direktorom u našoj konstituenci u Washingtonu i timovima u Zagrebu i Bruxellesu su odradili najveći posao i najveći dio toga što se tiče zajma sa Svjetskom bankom. Također ću ovom prilikom iskoristiti priliku da se evo i pred vama javno zahvalim njegovoj prethodnici koju ste dobro upoznali Ivani Jakir Bajo koja je cijelu svoju karijeru odradila u Ministarstvu financija, HS ju je izglasao za viceguvernerku HNB-a, dakle i dalje služi RH, ali u svakom slučaju sve nas skupa je u Ministarstvu financija za trajno ovoga zadužila. Jedno veliko hvala i njoj. Evo ja bi tu stao, naravno u svakom slučaju veselim se vašim komentarima i raspravi. Međutim, ono što ću evo samo kao zaključnu rečenicu reći, prije par mjeseci tih 63,4 milijarde kuna zaista nije zvučalo lijepo, niti ugodno. Naš i međunarodni imidž i reputacija, a i ono sve skupa što smo radili proteklih nekoliko godina dalo nam je za, za pravo vjerovati i nadati se da ćemo uspjeti, uspjet ispuniti sve naše potrebe za financiranjem, što evo sa ratifikacijom ova 3 ugovora, sa ratifikacijom shore instrumeta, praktički osiguravamo u potpunosti i naravno ja se radujem da ćemo i na idućim instrumentima i u idućim gospodarsko financijskim temama konstruktivno raspravljati kao što je bio slučaj recimo prije 2 dana na Odboru za europske poslove kada smo govorili o paketu i planu oporavka i otpornosti. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem potpredsjedniku vlade i ministru financija i idemo sada na replike, ima ih 20, prvi je kolega Bulj izvolite. **Bulj, Ministre, ja bi vas pitao ono što naše građane najviše interesira. Sezona je turistička loša, djelatnici turistički su u problemima kao i sezonski radnici i poljoprivrednici, imamo i velik broj ljudi koji imaju ogromne kredite, a ne mogu to vraćati zbog toga što nisu krivi za korona krizu kao što vi cijelo vrijeme govorite. Znamo da su banke solventne, znamo da banke su samo na naknade i provizije 4 milijarde kuna sisali iz džepova građana i naravno da u ovome trenutku ono što građani očekuju da bi imali uopće novca za preživiti, to je ono šta je MOST i predlagao u prošlom mandatu, a očekujemo tu odluku od vas jer je Slovenija donijela, da li ćete donijeti moratorij na kamate i kredite? To je ključno za naše građane u ovome trenutku da bi uopće preživili. Hvala lipo. Hvala lijepo poštovani zastupniče. Pa tema koja je izuzetno važna i mislim da smo se s njom, ja bih rekao, uhvatili u koštac od samog početka upravljanja krizom. Vi znate da je u tom trenutku praktički sa strane svih banaka došao i javni proglas da će odobravati moratorije za početak najmanje na 3 mjeseca, a ovisno naravno i o razvoju situacije i produljavati dalje. Ono što mogu reći, one banke koje su na neki način pod upravljanjem odnosno na koji način može i RH odnosno vlada utjecati, tu je prije svega HBOR, ja mogu reći da je HBOR svim svojim klijentima produžio taj moratorij na 6 mjeseci, oni koji su teže pogođeni na 9, a što se tiče turističkog sektora na 15 mjeseci. Ono što je važno uz odobravanje moratorija i iskoristit ću i ovu priliku i vašu repliku koja je vrlo dobra, da i ovim putem ponovno izvršimo jedan konstruktivni pozitivni pritisak na banke, ne samo po pitanju moratorija, ono što je ključno u tjednima …/Upadica: Hvala/…koja slijede su nova obrtna sredstva, dakle novi krediti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bartulica, ne možete sada replicirati, mogli ste replicirat na izlaganje koje je bilo uvodno. Sada je na redu kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani ministre, jučer sam postavio pitanje predsjedniku vlade na koji mi nije znao dati odgovor, možda vi znate. Što je sa prihodovnom stranom EU? Naime, i vi ste spomenuli 7 stotina milijardi EUR-a koje EU dijeli odnosno diže zajam. Na koji način će se namaknuti ta sredstva u proračun EU? Je li to kroz povećanje članarina, znači i RH, je li to kroz nametanje nekakvog paneuropskog poreza, novac niko nema u sefu, novac se ne tiska, novac se na neki način mora pribaviti? Evo, jednostavno pitanje, jučer mi predsjednik vlade nije znao dati odgovor. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Zna i predsjednik vlade jako dobro, dakle ovih 750 milijardi EUR-a će EU izdati obveznicu na međunarodnom tržištu kapitala, dakle kroz dug, ideja je da se to otplaćuje do 2058.g. Mislim da obzirom na kreditni rejting i sam status EU to će biti sigurno po najpovoljnijim mogućim uvjetima, a onda svi daljnji uvjeti i okolnosti će biti u trenutku samog izdanja. To je što se tiče paketa od 750 milijardi EUR-a, dakle, za razliku od višegodišnjeg financijskog okvira koji nastavlja po istom sustavu kao što je bio i do sada da države članice kroz tzv. sustav vlastitih sredstava uplaćuju dio PDV-a, uplaćuju dio carina, uplaćuju dio poljoprivrednih i inih ovoga pristojbi. Otvorila se rasprava i o nekim dodatnim prihodima, pa tako između ostalog u paketu, što ste mogli vidjeti u onom izvješću, od 2021. je predviđeno uvođenje vlastitih sredstava na osnovu nerecikliranog plastičnog otpada, a od 2023. uvođenje mehanizma za graničnu prilagodbu emisije ugljika. Svi daljnji …/Upadica: Hvala/…poput digitalnih, ajde dobro odgovorit ću poslije. Kolega Grmoja, izvolite. promet je negdje na 25% od prošlogodišnjeg i ja mislim da će problemi biti jako veliki. Dakle, i da će udar na naše gospodarstvo, samim time i proračun biti jako veliki, nitko ne može biti imun na ovakve udare i ovakvu krizu, al naše gospodarstvo nije spremno ni na puno slabije udare i tu vidim problem neprovođenja strukturnih reformi, niti jednu reformu ova vlada nije provela, nije se išlo niti u smanjenje državnog aparata, rezanje nameta, nije se poticalo naše poduzetnike i gospodarstvenike i kako vi to komentirate? Jeste li sigurno da će situacija biti tako optimistična kako ste najavili? **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa ja sam evo cijelo svoje izlaganje kao i ove replike, a i cijelo vrijeme ovoga trajanja epidemije nastojao bez ikakvog karakteriziranja i vrijednosnih sudova o tome vrlo hladnokrvno, trezveno i jasno, nedvosmisleno prezentirati i vama i hrvatskoj javnosti. Dakle, govorim još jedanput u jednom trenutku potrebe za financiranjem 63,4 milijarde kuna one su gotovo u potpunosti ispunjene. I sam sam rekao da nitko ne može predvidjeti razvoj situacije dalje, ali mislim da smo i na ovaj način pokazali kao prvo adekvatnim i pravovremenim reakcijom na krizu poglavito ne samo u zdravstvenom nego i u gospodarskom djelu smo pokazali da imamo svoje određene snage ali sito tako da smo spremi i na neke slijedeće korake. Teško je govoriti hipotetski o ovim ili onim odnosima, spomenuli ste turizam, referirat ćemo se vjerojatno tijekom rasprave i malo više pa ću iskoristiti priliku i kasnije malo dati i naše zadnje podatke kojima raspolažemo po pitanju turizma ne samo u 7. mjesecu nego ukupno, bit će prilike. Hvala lijepo. **Jandroković, predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, potpredsjedniče Vlade RH, pa upravo suprotno od onoga što govori kolega Grmoja, ništa se u poslovnom životu pa tako i financijskom životu države ne podrazumijeva. Pa se tako ne mogu ni podrazumijevati niti ovi zajmovi koji danas pred nama kao i uvjeti koje je hrvatska država kroz pregovore sa financijskim institucijama i kreditorima u ovim zajmovima ostvarila, a to su uistinu nešto ponajbolje što se u ovom trenutku na tržištu može postići. Treba jasno reći da će ovi zajmovi u ovom trenutku sačuvati stabilnost državnog proračuna, omogućiti kontinuitet politika oporavka hrvatske ekonomije, našeg zdravstvenog sustava i u kontekstu Covid-19 krize i u kontekstu potresa u Zagrebu. Al također treba reći da su oni posljedica jedne kontinuirane ekonomske politike Vlade RH, svih poreznih mjera Vlade RH, kontinuiranog suficita državnog proračuna, jačanje kreditnog rejtinga u krajnosti ulaska Hrvatske u europski tečajni mehanizam 2.

Hvala lijepo. Evo, iskoristit ću ovu repliku da između ostalog dovežem se i na onaj prethodni odgovor. Ovoga od početka godine do danas mi pratimo na dnevnoj bazi i broj i vrijednost fiskaliziranih računa. Mislim da je danas vrijednost fiskaliziranih računa kud i kamo relevantni indikator. Na već spomenuti segment turizma, naravno znamo i sami dobro da turizam nije jedina grana, ali nekako se najčešće na nju i na njega referiramo od početka godine 46% je manja vrijednost fiskaliziranih računa u odnosu na isto razdoblje prethodne godine sa jučerašnjim danom. Međutim, ono što je ukoliko možemo reći opet bez namjere da nešto uljepšavam ili stvaram nekakvu neutemeljenu pozitivnu atmosferu, činjenica je da su se stvari poboljšavale. Od onih 90% pada u 4. mjesecu mi smo sada u srpnju mjesecu koji je ipak u smislu ukupnih prihoda puno izdašniji na minusu ja ću reći pod navodnicima samo 39%. To zvuči vrlo ovoga veliko ali opet u odnosu na ukupni iznos …/Upadica: Hvala./… 39%. Hvala. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre Marić naše pitanje je vezano za ove kredite, dva su zapravo, pitanja su slijedeća. Prvo je vidjeli smo da je vezano za ove kredite ove kredite koje smo dobili od međunarodne obnove za razvitak da li ćete po istim uvjetima te kredite dati preko HBOR-a hrvatskim poduzetnicima s obzirom da su ti krediti vezani uz hrvatski proračun pa čisto da i naše poduzetnike potpomognemo. drugo pitanje je vezano na nešto šta niste spomenuli u vašem izlaganju, vezano za ugovor za zdravstvo, jest da je tih 200 miliona zapravo 90% sredstava koje nam odobrava banka od Vijeća Europe ostalih 10% moramo sami financirati s obzirom da je ukupni projekt 225 miliona EUR-a. naša zabrinjavajuća jest da se ona odnosi na medicinsku, nabavku medicinske opreme. Koje ćete mehanizme zaštite uvesti da bi se adekvatna medicinska oprema

uz zaista najmanju moguću maržu, a u ovakvim okolnostima tu ćemo maržu još i dodatno spustiti, dakle svesti se na ono što bi rekli troškove obrade tih kredita, dakle ovu našu komponentu u ukupnim zajmovima jer HBOR koliko god će imati svoju kreditnu aktivnost kao što ima sada zajedno sa HAMAG-om ipak za što širi doseg do gospodarstva mora biti uključenost i komercijalnih banaka one imaju i svoje poslovnice i mrežu i analitiku itd. Međutim, čak i u toj nekakvoj situaciji da komercijalne banke imaju nešto više kamate kroz određene i različite vrste programa koje smo proteklih mjeseci ispregovarali s Europskom komisijom postoje mogućnosti i za subvencioniranje dijela kamata u potpunosti. Čuli ste jučer je bilo između ostalog predstavljanje programa koji se tiče kreativnih industrija i kulture da u potpunosti 100%-tno jamstvo države koje može umanjiti. Za drugi dio pitanja ću poslije odgovoriti. Hvala. **Jandroković, Gordan Prije svega zanima nas kakve su srednjoročne projekcije rasta javnog duga s obzirom na korona krizu, pad privredne aktivnosti, pad poreznih prihoda. Znači, zajam će se morati vratiti bez obzira što su kamatne stope niske ostaje vraćanje glavnice duga, a ukoliko ne bude značajnog privrednog rasta, a u srednjem roku to sigurno neće biti slučaj, dug će se morati vraćati ili iz povećanja poreza ili iz rezanja javne potrošnje, znači manje će biti za investicije i sl. Mogućnost povoljnijeg refinanciranja je gotovo nikakva jer su kamatne stope i onako na najnižim razinama. Zajmovi dakle, aranžmani ovakvog tipa su poznati po tome što su vezani uz zahtjeve vjerovnika za provođenjem tzv. strukturnih reformi znači privatizacije, rezanja radničkih prava, rezanja javne potrošnje, socijalnih transfera.

naravno svaki dugi i svaki kredit, svaka obveznica mora imati nekakvu svoju održivost u smislu otplata. Slično pitanje i slična tematika se vodila još 2016. godine i tad smo bili suočeni sa situacijom, godinama prethodnima rapidno rastući javni dug došao je do nekih razina od preko 85% i tad smo predstavili program kojeg se držimo i dalje. Dakle, Covid bez obzira što će utjecati na jednokratno povećanje javnog duga neće nas odvratiti od našeg fokusa na kontinuirano smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u. godine bilo prosječno godišnje oko 3 postotna boda, a znate i sami na koji način smo to radili što se tiče proračunskog dijela. Dakle, racionalna, oštra, transparentna kontrola trošenja proračunskih sredstava u okviru limita, a znate i sami da smo već na samom početku mandata pokrenuli projekt poreznog rasterećenja. Sličnim principima vodit ćemo i dalje. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani ministre Mariću. Vi ste isticali da su reforma zdravstva i javne uprave prioriteti ove Vlade programa ove Vlade, pred nama su konačni prijedlozi zakona o tri potvrđivanja Ugovora o ja bih se ovdje kratko osvrnuo na osnaživanje javnozdravstvenog sustava i na ono što je kolega Troskot govorio. Mislim da ovi ugovori o zajmu nikako nisu vezani za probleme sa plaćanjem troškova lijekova nego upravo za jačanje preventivnog javnozdravstvenog sustava i osnaživanje Isto tako spomenut ću osam velikih zdravstvenih ustanova je ozbiljno oštećeno potresom u Gradu Zagrebu. Šteta na HZJZ-u kao stožernoj kao stožernoj instituciji je veća od 100 milijuna kuna i mislim da prava reforma će se dogoditi onog trenutka kada sa kurativnog pređemo na preventivni pristup u zdravstvu. Hvala lijepo. Pa evo uvaženi zastupniče također kao što ste se i sami referirali na prethodnu repliku zastupnika Troskota, dakle u ovome zajmu od CEB-a dobro ste rekli tu postoji ta možemo je nazvati nacionalna komponenta, međutim 20 i nešto milijuna eura i sami dobro znate koliko RH izdvojila tijekom krize i za nabavu opreme i respiratora i nekih drugih potreba u samom zdravstvu. Cijelo vrijeme se vodimo izuzetno vrlo oprezno, naravno znate i sami da nije bilo baš ugodno i lagodno kada je bila nestašica određene zaštitne opreme, ali da sve bude transparentno, da hrvatski građani ne moraju strahovati za svoje novce odnosno novce poreznih obveznika i kao takvo ćemo nastaviti i dalje. Ono što je važno što ste vi uvaženi zastupniče rekli, reforma zdravstva je mislim svima jasno, ne samo vama koji ste iz zdravstvenog sustava nego ja bih rekao i cijeloj populaciji, svi smo itekako dobro upoznali koje su vrijednosti i kvalitete zdravstvenog sustava, ali isto tako smo svjesni financijske neodrživosti. Dakle te dvije stvari moramo staviti pod isti kišobran i na tom tragu napraviti jedan značajan iskorak. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Ja ću se možda vezati na repliku kolege Ćelića odnosno na ono zadnje što je on rekao prevencija. Cijeli svijet nakon lockdowna našao u jednoj stvarno nezavidnoj situaciji. Vrlo logično je zašto su ovi zajmovi, ali ono što se sada trebamo upitati Hrvatska živi na kredite. Između ostalog je i ovaj lockdown pokazao taj problem nerazvijanje gospodarstva i svega ostalog. Nama se čini i meni se čini da je ovo postao ključni trenutak da probamo ići dalje. Prema tome i ova odgovornost ove Vlade da vidi što činiti dalje jer nakon mjesec ili dva lockdowna svijeta pokazalo se da gospodarstvo u svijetu ne izdržava to sve zajedno. Mi da smo nastavili i dalje u lockdownu mi bi bili gladni svi zajedno. Prema tome mislim da je ovaj trenutak u kojem se trebamo sami preispitati i reći da je preventiva važna odnosno važno je krenuti razvijati sve grane gospodarstva. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Uvažena zastupnice, pa također se mogu složiti sa vašim opaskama, mislim da smo sami svjesni koliko je samodostatnosti u prehrambenom dijelu u zaštitnom dijelu evo recimo zdravstva, transporta, nekih ključnih strateških grana koje su se evo u covidu pokazale izuzetno važne. Međutim referirat ću se također na onaj prvi dio vaše replike, ja mislim da smo pokazali u 4 godine da Hrvatska može živjeti bez dodatnih zaduživanja, dakle u potpunosti kada imate izbalansirane javne financije, kada imate višak u proračunu jedini instrumenti zaduživanja koja smo izdavali međunarodnim domaćim tržištem su bili za refinanciranje dospjelih obveza iz nekakve prošlosti. Kratko ću se referirati također i na zdravstvo, dakle u ovom trenutku mi smo dosegnuli razinu od gotovo 10 milijardi kuna ukupnih obveza, ali ono što je važno da te obveze i dalje se kumuliraju na mjesečnoj razini, dakle potrebno je napraviti jedan iskorak kojim ćemo zaustaviti taj rast tih obveza, a onda u isto vrijeme i ispuniti sve naše obveze koje jesu. Međutim u svakom slučaju može se uz odgovorno ponašanje i upravljanje javnim financijama živjeti i bez dodatnih zaduživanja. Hvala. **Jandroković, Gordan

A s druge mene zanima od kud će se naći novci za dug prema veledrogerijama koji sam shvatio da je preko 4,2 milijarde kuna, možete me ispraviti ako griješim cifru. Također trebalo bi istaknuti kako nam je pad od turizma poprilično ogroman. Ako se ne varam u travnju je bilo soko 99%, u svibnju je već bilo oko 75, nešto je sada ajde lipanj popravio, iako prva polovica baš i nije bila optimistična. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče. Ovaj zadnji dio je bio na turizam ili? Da. Što se tiče rashodne strane proračuna ja mislim da nijedan ministar financija nikad ne može biti u potpunosti zadovoljan sa raspodjelom pa tako ni ja, ali činimo jako puno toga. Ja ću vas samo podsjetiti, na početku kada smo imali u okviru preraspodjele onda u rebalansu proračuna 7 milijardi kuna smo imali dodatnih potreba za rashodima koje nismo originalno planirali, za potpore gospodarstvenicima za isplatu dijela plaća i za zdravstvene potrebe. Tih 7 milijardi smo našli na način da su svi kolege u Vladi našli uštede u svojim resorima, dakle jednostavno smo se tih par mjeseci vodili tzv. kažemo na engleskom zero baset budgeting dakle odozdol prema gore, izvršavali smo samo ono što je neophodno i to je ja mislim princip kojeg se trebamo, možemo reći u ovom trenutku konstantno držati, ali kojem trebamo kao takvom težiti. Što se tiče turizma, to sam i rekao dakle u ovom trenutku što se tiče samo mjeseca srpnja 39% je manje vrijednost fiskaliziranih računa, ukupno je negdje oko 46% od početka godine. Hvala. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministre. Imam dva konkretna pitanja, prvo je jedan dio od tih 7 milijardi koje su išle na covid potpore, ali i troškove u zdravstvu dobili su i ona poduzeća koja su 2019. završila sa velikom količinom dobiti, između ostalog i neki koji isplaćuju tu dobit. Mene zanima da li ćete od onih koji su isplaćuju dobit za 2019. g. tražiti povrat potpora i te potpore preusmjeriti tamo gdje smo ih većinski uzeli, a to je Fond za zapošljavanje rehabilitaciju osoba s invaliditetom kojima su oduzeta iz tog Fonda značajna sredstva. Moje drugo pitanje tiče se generalno plana zapravo restrukturiranja duga, a to je da li ste radili u Ministarstvu financija simulacije mogućnosti restrukturiranja duga koji je starije naravi i ima veće kamatne stope, u smislu koliko bi se uštedilo ako bismo mogli neki značajniji dio tog duga reprogramirati kako bi znali koliko

na naš, nazovimo tako i imidž, reputaciju, prije svega iz perspektive kamatnih stopa. Evo, samo uzmite za primjer zadnju obveznicu da u ovom kratkom vremenu nju obradimo. Mi smo sa tih 2 milijarde eura refinancirali obveznicu koja je dopjevala desetogodišnja obveznica u iznosu od milijardu i pol dolara, pardon, milijardu i 250 milijuna dolara, po kamatnoj stopi od 6,675, a mi smo izdali novu obveznicu po kamatnoj stopi od 1,5%. Znači ta 4 i nešto postotna boda razlike, na taj iznos, mislim da lako možemo izračunati kolika je ta ušteda. U konačnici, 2015. g., dakle tad je bio na neki način vrhunac ukupnih rashoda za kamate koje smo plaćali iz državnog proračuna, 12, gotovo 12 milijardi kuna. Danas je taj iznos nešto ispod 9 milijardi. Ja ću uvijek reći da prostora za napredak ima još i više. Prvi dio ćemo riješiti. Hvala g. predsjedniče, g. potpredsjedniče Vlade, iz prvog dijela vašeg izlaganja može se zaključiti da je za razvoj hrvatskog gospodarstva ključno prvo jedna odgovorna fiskalna politika, a onda i dobro iskoristiti naše članstvo u EU i drugim međunarodnim institucijama. Kada se postiglo i jedno i drugo, počeli su se rješavati neki ključni problemi, uravnotežio se proračun, pa i platna bilanca koja je tradicionalno bila u deficitu, postigao se suficit. Naravno, ova pandemija je veliki udarac za globalnu ekonomiju, pa tako i za našu. EU je odgovorila na način da su one najrazvijenije zemlje sada napokon pristale da EU komisija u ime cijele EU izađe na međunarodno tržište kapitala. Ta odluka je u javnoj raspravi, pa i u ovoj saborskoj raspravi bila dovedena u pitanje, da li je to dobra ili koje su sve kvalitete te odluke, pa za hrvatske građane bi bilo važno čuti koliko je to ključno za naš oporavak .../Upadica: Hvala./... a što bi bilo da nemamo takve odluke EU? **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Upravo ovaj element koji ste spomenuli smo mi vrlo često apostrofirali na početku krize. Ti tzv. deficit blizanci, i proračunski i tekućeg računa platne bilance su bili ono što smo imali na početku zadnje financijske ekonomske krize i jedan od razloga zašto je toliko dugo trajao taj oporavak. Situacija u koju smo ušli u ovu krizu je ipak obrnuta, bez obzira na sve izazove, ali i izbalansirani proračun, višak na proračunskoj stavkama, kako i na tekućem računu platne bilance nam je dao za vjerovati i nadati se da možemo staviti u funkciju brojne mjere koje su do tada bile zaista na neki način i nezamislive, pa ću se referirati na prethodno pitanje, pa i ta mjera potpore koju smo definirali, ja bih rekao da bude što prohodnija, da što prije dođe do onih kojima je to potrebno, 600 i nešto tisuća radnika je korisnik tih mjera, međutim, naravno, tijekom vremena smo neke kriterije morali pooštravati, pa tako, između ostalog i ovaj dio koji je tiče neisplate dobiti ukoliko ste korisnici mjera potpore .../Upadica: Kolegice Jeckov, izvolite. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Uvaženi g. ministre. Sukladno ugovoru o zajmu između naše države i banke, Međunarodne banke za obnovu i razvoj, početna naknada iznosi 0,25% od iznosa zajma i plaća se iz zajma.

ja bih rekao vrlo konkurentni u odnosu na nekakve alternative, kako na komercijalnom, tako i na nekim drugim tržištima, međutim, ono što je važno da naknada za obradu, odnosno za taj zahtjev, tih 0,25 je nešto što ćemo međutim, naknada za neiskorišteni iznos kredita, do nje neće ni doći jer su to iznosi koji su već predviđeni u samom prijedlogu državnog proračuna, odnosno njegovom planu financiranja. Dobar dio tih sredstava, poglavito ovaj dio koji smo se maloprije referirali i sa CEB-om je kao takav, i sami dobro znamo da smo beskamatne zajmove i HZZO-u i jedinicama lokalne i područne samouprave već izdašno i obilato davali, kao i nabavku brojne opreme, tako da u svakom slučaju, ukupni uvjeti, mogu reći da su vrlo, vrlo konkurentni u okolnostima ovakvima kakvi jesu. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će replicirati kolega Grčić, izvolite. Hvala g. predsjedniče. Morao sam malo korigirati svoju namjeru, s obzirom da se ova povela priča oko fonda 750 milijardi, mislim da tu cijelo vrijeme niste još nešto istaknuli. Znači kao jamstvena komponenta sa strane onoga tko se zadužuje, a to je EU je određeno da će doći do povećanja vlastitog doprinosa za negdje 0,6% GNI. Znači bruto nacionalnog dohotka. Time se ukupna komponenta sa 1,4 diže skoro na 2% GNI-a. Vi znate što teoretski to znači? Ako sam u pravu, mislim da jesam. To piše u dokumentima. To znači da u nekom teoretskom slučaju, zemlje članice, neke manje, neke više, mogu doprinositi sa 2% GNI-a proračunu, da bi se vraćao taj kredit, a to je bitno veći iznos od onoga koji sada RH uplaćuje u proračun. **Jandroković, Gordan hvala lijepo. Prijedlog je bio na 2, ali puno niži i sami ste sad rekli, kad zbrojite ova dva broja koja ste spomenuli, to je značajno ispod 2%. Naša procjena u idućih 7 godina jer ovdje govorimo o višegodišnjem financijskom okviru je uplata prosječno oko 650 milijuna eura godišnje. U odnosu na postojećih koji se kreće negdje na razini oko 450 do 500, to povećanje je, međutim, kada ne toliko značajno, međutim kada uzmete cijelu bilancu kolko je toga na raspolaganju, 650 milijuna EUR-a uprosječeno puta 7.g. u odnosu na financijsku perspektivu koja je u iznosu od 12,7 milijardi EUR-a višegodišnjeg financijskog okvira i još povrh toga, ovo što je i g. kolega zastupnik Stier spominjao, Fond za oporavak tzv. ReactEU u iznosu od 9,4 milijarde, dakle bilanca u smislu onoga što ćemo uplatiti i što nam stoji kao potencijal povlačenja je izuzetno pozitivna za RH. Međutim, ono što smo i rekli neki dan na odboru, na nama je, mi sad preuzimamo veliku odgovornost svi skupa …/Upadica: Hvala/…na što veću apsorpciju. Hvala. **Jandroković, Gordan

utvrdili deficit državnog proračuna za ovu godinu na razini malo manjoj od 25 milijardi kuna i tada je iz oporbe, sjećam se jako dobro, se tvrdilo kako je to u stvari predizborni rebalans, a kako nas stvarni rebalans očekuje na jesen, kako je to rebalans kratkotrajan i kratkog daha i u stvari HDZ tada neodgovorno pred izbore tvrdi da će situacija biti ljepša nego što će doista i bit. par mjeseci nakon donošenja rebalansa, a i temeljem naše najave koju ste maloprije rekli da ostajemo i dalje pri deficitu državnog proračuna 25 milijardi, a i u svijetlu činjenice da ste ovih dana izjavili kako su porezni prihodi RH svega 14 do 15% niži u odnosu na prošlu godinu, je li još uvijek ova vlada ostaje na tim pozicijama će taj rebalans kao prema njihovim predviđanjima biti puno teži i gori? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Bačić. Izvolite odgovor. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa evo, hvala baš na replici da upravo podsjetimo se malo i na te okolnosti. To je još jedan u nizu pokazatelja koliko smo odgovorni i transparentni u bilo kojim našim postupanjima, dakle nevezano na tada predizborno vrijeme, išli smo krajnje odgovorno i ta projekcija i pada BDP-a i njegovih komponenta i tiče proračuna ona je i dalje Moja namjera, jučer sam i pred medijima i kamerama rekao ni u kojem slučaju, pa tako neće naravno biti ni pred HS da išta uljepšavam, ova godina je dovoljno ružna da ju je teško i uljepšati. moramo naravno transparentno govoriti sve podatke. Što se tiče ukupne prihodne strane proračuna, od početka godine ona je u padu između 14 i 15%, PDV je negdje oko 15%, doprinosi su negdje oko 10%. Međutim, proteklih nekoliko tjedana i mjeseci situacija je nešto blago bolja, pa evo već i spomenuti indikator turizma zapravo sugerira. Međutim, za mjesec, mjesec i pol dana vlada će najvjerojatnije izaći sa ažuriranim …/Upadica: Hvala/…makro projekcijama, pa ćemo malo više o tome govoriti. …/Upadica: Hvala vam/…Hvala lijepo.

su svega 3 rečenice, o tome smo već govorili, jesen će doć brzo, znamo da će bit kriza je li, vidjet ćemo u kojoj mjeri, možete li na jedan način garantirati hrvatskoj javnosti, govorimo više od 260 000 blokiranih, da se produže konkretno priče na moratorij na ovrhe, tu imamo i moratorij na kredite i na kamate i da na jedan način se opet potakne ljude da troše, a ne da žive u strahu što će biti, hoće li imati za kruh? Evo, hvala vam na, na, molim vas odgovor. Zdravko** Hvala lijepo zastupniče vama na pitanju. Pa mislim da problematika i naš odnos prema blokiranima u cijelom mandatu je bio prožet, ono što kažete 3 rečenice ili kolko već rečenica u ovom programu, isto tako je bilo i u prethodnom programu. Međutim, ono što je najvažnije su mjere i aktivnosti. Vi znate da smo donijeli i zakon koji se tiče jednokratnog otpisa, mi smo u programu, tadašnjem programu HDZ-a i vlade rekli da će biti do visine prosječne neto plaće, dakle u prijevodu oko 6000 kuna, otpisali smo 10 000, promijenili smo Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima gdje smo praktički doveli do toga da se i dodatno trajno deblokiraju neki ljude koji su imali duge i stare ovrhe koje su stajale da nazovimo tako na policama, a na početku ove krize smo donijeli prvo 3 mjeseca, a nedavno i dodatna 3 mjeseca odgodu provedbe ovrha. da u cijeloj toj problematici moramo ipak štiti i financijsku stabilnost i financijsku disciplinu i odgovornost i između ostaloga naravno ne smijemo zanemariti …/Upadica: Hvala/…i ne zanemarujemo blokirane, ali naravno ima i onih građana koji unatoč svim svojim poteškoćama …/Upadica: Hvala vam/… uredno izmiruju svoje obveze, dakle financijska stabilnost nam je također jako važna. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo g. predsjedniče. g. Potpredsjedniče Vlade, kada se dogodi kriza onda pojedinac, obitelj, poduzetnik, gospodarstvenik, pa i država u krajnjoj liniji ili ima snage izvući se iz te krize i nositi se s njom il je nema. Ako nema dovoljno vlastite snage kao što naša država nema jer naše gospodarstvo nažalost nije toliko jako, onda se zadužujemo, procjenjujemo pod kojim uvjetima i što ćemo, a to je najvažnije, činiti s novcima za koje se zadužujemo, hoćemo li koristiti te novce da vraćamo ovih 30,5 milijardi o kojim ste vi rekli na početku da nam je prispjela obveza. Ono što mene zanima, ili ćemo naravno to investirati u to gospodarstvo da ga malo razvijemo, da mu ono pomogne. Ako je, vrlo jednostavna računica, ako je 300 milijardi kuna bruto dug, ako je 400 milijardi naš BDP, mi smo na razini 75% jel tako, od tog duga, bojite li se vi da bi do kraja godine ako nam padne BDP 11%, znači na nekakvih 350, a digne nam se …/Upadica: Hvala/…u stvari ovo sve skupa, da bi nam prvi puta javni dug prešao …/Upadica:

i deficit i naše potrebe za financiranjem, dakle sve skupa to je ta projekcija koja, da se referiram i na ovo što je prethodno uvažena zastupnica rekla u svojoj replici, dakle bez obzira što će doć do tog jednokratnog povećanja javnog duga, mi ćemo nastaviti njegovu putanju smanjivanja i to je ono što je najvažnije, između ostaloga i vizavi međunarodne financijske industrije, al poglavito nas, al tu ću se na neki način povezat vašu repliku sa replikom kolege Stiera. U pravu ste kao i u javnim financijama tako i u korporativnim, tako i u privatnim investicijama odnosno privatnim financijama. Nije svaki dug kao takav problematičan odnosno pitanje na što se on utroši. Mislim da ovaj dug i ovaj račun financiranja koji smo u rebalansu predstavili ima svoje opravdanje jer da nije bilo njega i da nismo mogli upogoniti sve te mjere, ja vjerujem da bi danas nažalost brojali u desecima tisuća novih i dodatnih nezaposlenih, međutim tu nam se ova priča sa EU značajno dobro uklapa u ovu cijelu problematiku … okvira. Hvala. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade. Pa evo svjedoci ste da je i prilikom rebalansa, a i prilikom svih ostalih rasprava često oporba upozoravala kako ne radite dovoljno, kako nije pravovremeno, kako se ne postižu efekti, međutim upravo suprotno. Sve ono što je poduzeto počevši od onih ušteda koje ste našli unutar proračuna, a nakon toga i samim izmjenama proračuna pokazalo se da se reagiralo u pravo vrijeme, za prave mjere. dodatno ono što nam daje vjeru upravo u to da je u ovom šestomjesečnom razdoblju predsjedanja Vijećem postignuto i to da su se postigli okviri i samog europskog proračuna, a isto tako i mjere od 9,4 milijarde eura kojim možemo itekako pomoći svom gospodarstvu. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Uvažena zastupnice. Pa mislim da sve ste na neki način sumirali, poglavito ovaj dio koji mislim da je izuzetno važan, nije bitno samo adekvatne mjere nego i njihov vremenski tajming, kao i sve u životu pa tako i u kriznim situacijama za gospodarstvo jako je važno i dizajnirali adekvatne mjere, ali ih i na vrijeme stavili u funkciju. Rekao sam u uvodnoj riječi tu je i Hrvatski sabor odigrao svoju ulogu, svi klubovi i pozicijski i opozicijski u 9. sazivu da smo u najkraćem mogućem roku izmijenili određene zakonske propise i ine koje bi nam dale za mogućnost da tako nešto stavimo u funkciju. znamo i možemo nositi s krizom. Svaka rasprava, svaka kritika konstruktivna tako i opozicije trebaju uzeti u obzir međutim evo upravo što ste i sami rekli kao i kolega Bačić maloprije pokazuje se da sve ono to smo govorili na samom početku i ostvareno odnosno da je bilo da je bilo točno. Hvala. Sada je na redu kolega Pavić. Izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade. Čestitke na ovom paketu, mislim da je to veliki uspjeh. Sjećam se i kada smo radili i paket vladinih mjera za ožujak, bio je i za travanj i mislim da je bila ključna komponenta odgovornosti. Odgovornosti da se u paket ne ulazi ne znajući od kud će doći financija. Mislim da je isto tako ključ bila, nije toliko koliko god da ste komunicirali u javnosti zapažena situacija sa kreditnim rejtingom, da je on očuvan, da je on posljedica stabilnosti odgovornosti u upravljanju javnim financijama zadnjih nekoliko godina, ali još manje poznata komponenta je kredit swap-a sa Europskom centralnom mislim da je to doprinijelo da nam se održi kreditni rejting i da je to onda doprinijelo da danas imamo ovakav paket na stolu Sabora. Možete li još malo pojasniti ovaj kredit swap i koji je on značaj imao u stabilizaciji javnih financija? Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče. Pa jako veliki značaj, jel je to između ostaloga i u percepciji reputacije RH na međunarodnom tržištu značilo značajno poboljšanje. Kreditni rejting agencije gledaju jako puno toga, ali između ostaloga kada su vidjeli i prepoznali da će Hrvatska ispuniti kriterij za devizni tečajni mehanizam 2, da ćemo ispuniti kriterije za ulazak u blisku suradnju sa Europskom središnjom bankom, a onda još povrh toga je došao taj instrument po prvi puta po prvi puta i HNB i Ured predsjednika Vlade i Ministarstvo financija su na tome radili dulji niz mjeseci kako bi se između ostaloga realiziralo u iznosu eto od 2 milijarde eura nešto što je signal i jaka jaka poluga da imamo još jedan dodatni instrument u konkretnom slučaju obrane tečaja kune koji eventualno može doći pod nekakav pritisak deprecijacije, a uzevši u obzir stanje duga i zaduženosti i strukturu duga i gospodarstva i građana

dobit ćemo 4,5 eura iz EU, dakle uz te 22 milijarde eura i ovi zajmovi trebali bi pomoći u provedbi mjera za ublažavanje nastale krize. Ono što mene zanima možemo li očekivati da će ovim sredstvima biti poduprte i subvencije plaća, povećanje pokrivenosti siromašnih građana besplatnim zdravstvenim osiguranjem potpore dohotku za starije osobe koje su bez prihoda, posebice one koje žive u ruralnim područjima, te kako procjenjujete da će ova sredstva doprinijeti općenito ublažavanju učinaka ekonomskog šoka koji je nastao uslijed posljedica koronavirusa? **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvažena zastupnice. Dobro ste rekli dakle 22 milijarde eura koje su zaista velika prilika i tu moramo biti krajnje jasni, opet ja kažem hladnokrvni, bez pretjerane euforije i na najbolji mogući način pripremiti se, imamo tjedne i par mjeseci ispred sebe da se na pravi način pripremi, da se pristupi europskim institucijama, Europskoj komisiji i Europskom vijeću kako bi se što bolje i kvalitetnije napravio taj program koji sa sobom podrazumijeva i strukturne reforme, dakle tu otpornost i investicije kako javnog tako privatnog sektora, ali uvijek sa sobom prožima ono što je između ostaloga zapisano u Ustavu RU, a to je da je RH i socijalna država. Dakle, skrb i briga o potrebitima u bilo kojem segmentu koji ste i vi navodili je sigurno nešto što će biti i prepoznato kao takvo fokusirano u smislu implementacije ovih mjera. Hvala. Hvala vam potpredsjedniče Vlade. Prije nego što krenemo dalje samo informacija za sutra da si planirate dan. Znači nastavit ćemo u 11:30 iznošenjem stajališta klubova u 11:30, a glasovanje će biti u 12:30, znači 11:30 klubovi, 12:30 glasovanje. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu i prva je na redu poštovana kolegica Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite.

Uvažani predsjedniče sabora, kolegice i kolege zastupnici, dame i gospodo, ministar Marić nam je predočio ne samo ova tri nova financijska aranžmana nego isto tako jedan pregled financiranja ove situacije koja puno puta smo već čuli je bez presedana ne samo ovdje u Hrvatskoj i u Europi nego u cijelom svijetu. Ta nova tri financijska aranžmana kao i do sada su napravljeni po pravilima struke i moramo moramo istaknuti da i ministar Marić, a i timovi u Ministarstvu financija su to odredili vrlo korektno i zaslužuju pohvale. Isto tako trebamo istaknuti i da na tržištima kapitala već duže vrijeme su iznimno povoljni uvjeti i to tijekom cijelog mandata sadašnje odnosno prošle Vlade. Da smo se našli u problemima i da je ovo financiranje i zaduživanje nužno ilustrirat ću sa jednim podatkom. Znači od 24.2.2020. i zašto uzimam taj datum jer smo 25.2. registrirali prvi slučaj zaraze virusom Covid-19. Znači od 24.2. do 19.7.2020. došlo je do smanjenja iznosa fiskaliziranih računa od 19,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ako to pretvorimo u apsolutne iznose onda je zabilježen pad u iznosu od 15 milijardi kuna. Taj pad je naravno bio najveći u onom početnom razdoblju kada su uvedene mjere kako ih epidemiolozi nazivaju borba sa virusom čekiće, jel sada smo u nekoj fazi plesa sa virusom, koliko su one bile primjerene nije na meni da sudim, nisam epidemiolog, ali su proizvele brojne probleme u gospodarstvu. Najveći pad se bilježi u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Vesele nas podaci da se situacija popravlja da nismo više na tim poraznim brojkama, ali prave projekcije makroekonomske imat ćemo kao što je i ministar ustvrdio i rekao tek negdje krajem 9. mjeseca. Koliki će biti pad našeg BDP-a u ovom trenutku je teško reći, procjene idu od 9 do 11%, 11% je procjena bečkog instituta koji je vrlo jedna relevantna i ugledna institucija. Po tome možemo reći da sve što bi bilo ispod 10% odnosno jednoznamenkasto će biti u ovoj situaciji jako dobro. Tek onda ćemo znati ustvari kao što je i ministar rekao kolika će biti ta, koliki će biti deficit odnosno koliko će nam sredstava nedostajati. Što raditi u toj situaciji? Zaduživati se ili dizati poreze. Čuli smo u raspravama ovih dana da neki zagovaraju i dizanje poreza. Ja mogu vrlo odgovorno reći da Domovinski pokret neće ništa takvo podržati, nikakvo novo uvođenje poreza ne ne bi bilo primjereno u ovoj situaciji jer Hrvatska država je itekako porezno opterećena i građani, a isto tako i naši poduzetnici. Zbog toga i upravo zbog toga, zbog skupe države koja je još uvijek izuzetno skupa investitori zaobilaze Hrvatsku, a ovi postojeći odlaze iz Hrvatske. Spominjao se slučaj iz mog rodnog grada iz Osijeka tvornice Meggle koja je odlučila otići iz Hrvatske, ugasiti tvornicu, ugasiti poslovanje 160 radnika bi trebalo ostati bez posla i to se gleda dvojako ovisno iz koje perspektive, ali moramo reći da Meggle u zadnjih 10 godina 7 godina radi sa gubitkom, to je privatna tvrtka koja radi na tržištu koje raste po nekoj stopi od 0,7%, a u ukupnim prihodima Meggle-a čini možda nekih 5%. Ako gledate sa strane investitora, poduzetnika njihova odluka je logična i vrlo kulturno su to najavili u primjerenom roku, mada su neki lokalni dužnosnici se zaprepastili, ali očigledno to je bilo samo za njih iznenađenje. Dosta se govorilo i tijekom ovih dana o te famozne 22 milijarde. Neki su ispregovarali više, mi smo ispregovarali toliko. U ovom trenutku biti član EU i imati na raspolaganju ta sredstva je uistinu pozitivno, poželjno i u svakom slučaju dobro. Ono što je važno napomenuti to je kako ćemo upravljati sa tim sredstvima. I tu imamo razloga za zabrinutost zbog nekoliko stvari. Jedno je što novoizabrana ministrica u intervjuu za jedne dnevne novine izjavljuje kako Hrvatska mora pod hitno napraviti nacionalnu strategiju, razvojnu strategiju od 2021. do 2027., znači mi moramo napraviti strategiju da bi mogli povući sredstva. Meni je to čudno. Zašto mi je to čudno? Zato što ekonomska teorija, a i poslovna praksa ne poznaje takav način poslovanja ili razmišljanja. Znači nama strategija treba da bi povukli sredstva. Pa i EU ima strategiju do 2050. godine. Zašto je Hrvatska nema, zašto nema master plan iz kojega bi se onda napravile strategije ih kojih bi proizašli akcijski planovi, a da te strategije ne budu kao i obično tek mrtvo slovo na papiru. Podsjetit ću vas na našu strategiju održivog razvoja koja je bila do 2019. za to 10-godišnje razdoblje. U toj strategiji je definirano 8 područja kao 8 ključnih područja na kojima će se raditi. Prvo je bilo poticaj rasta broja stanovnika RH, to to je bilo prvo ključno područje, svi znamo šta se desilo, od ulaska u EU ostali smo bez 400 000 stanovnika i zato kažem da su te strategije često mrtvo slovo na papiru, a zašto? Zato što se rade eto da bi mi povukli sredstva. I kad povlačimo sredstva onda to obično izgleda tako, barem kroz ove razvojne fondove, da se rade biciklističke staze, nogostupi, domovi zdravlja u kojima nema liječnika, imate jedan u općini Donja Motičina već 2,5.g. zgrada je napravljena, nema stomatologa, nema liječnika opće prakse, nego samo nekakvi režijski troškovi koje općina mora plaćati. Još jedan ću vam primjer navesti, a odnosi se na mjeru koja je bila, koja je donešena u svrhu suzbijanja problema nastalih korona krizom, a svrha je bila brza pomoć hrvatskim poduzetnicima pogođenim korona krizom. Natječaj je bio kredit za obrtna sredstva s povoljnom kamatnom stopom koju provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i HAMAG Bicro. Prijave su bile od 23.3., većina ih nije dobila ni odgovor, a kamoli sredstva, prošlo je 4 mjeseca. Kratkoročne mjere, ne za osnovna, za obrtna sredstva. Kolko mi imamo kapaciteta u našim institucijama da povučemo ta sredstva znači i ako sada u krizi ti ljudi ne dobiju ni odgovor 4 mjeseca, a kamoli da dobiju sredstva, kako ćemo mi upravljati i kako ćemo povlačiti ova sredstva koja će nam biti na raspolaganju? Isto tako, danas su neke kolege to napomenule, a evo ja ću ponoviti jer mislim da mediji to nisu baš zabilježili. EU se prvi put zadužuje kao entitet, to do sada nije bio slučaj, da li će to dovesti do nekakve fiskalne centralizacije, to ćemo još vidjeti. Čuli smo i od ministra Marića da nam dolaze nekakvi porezi na europskoj razini vezani za jednokratnu plastiku, za karbonski otisak itd. Znači, i kolega Zekanović je tu ipak dobio odgovor na ono svoje famozno pitanje da li će nam doći nekakvi porezi na europskoj razini. Iz svega ovoga mogu navesti da uvijek se nekako vraćamo na nekoliko ključnih stvari. Jedno je reforma javne uprave, skupa država, država koja jednostavno previše previše ubire kroz poreze, kroz parafiskalne namete i nije to sad neka moja konstatacija, to nam Europska komisija svaki put navede kad god dobijemo izvješće. Osim toga, i mi smo se u pismu namjere koji su supotpisali ministar Marić i guverner Vujčić, a koji su poslali prošle godine, a vezano za uvođenje EUR-a obvezali provesti strukturne reforme i isto tako smanjiti broj parafiskalnih nameta koji se mjere u stotinama, broje se u stotinama, preko 400 ih je. To su sve neke stvari koje slušamo jako dugo. Strukturne reforme, teritorijalni preustroj, gdje su sintagme koje najčešće slušamo u predizborno vrijeme, a onda nekako poslije izbora nestanu, ali bez toga teško da će RH postati zanimljiva investitorima i teško da ćemo mi naše gospodarstvo podići na višu razinu konkurentnosti i teško da ćemo podići produktivnost. Ono što želim još navesti to je činjenica da je stručna i demokratska kontrola trošenja sredstava ključna i to je nešto na čemu moramo inzistirati, jedino tako možemo napraviti reforme koje su ključne, jedino tako može hrvatsko gospodarstvo postati konkurentnije na svjetskom tržištu, dok to ne napravimo investitori će nas i dalje zaobilaziti i to u onom širokom luku, a po onoj formuli EBC …/Govornik se ne razumije/…Hvala. Idemo sada na 2. raspravu, poštovana kolegica Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. **Perić, Poštovani predsjedniče sabora, poštovani potpredsjedniče vlade ministre financije g. Marić sa suradnikom . Evo, pred nama su ovaj paket triju zapravo zakona kojim želimo na određeni način osnažiti i verificirati sve ono što je vlada poduzela u proteklom periodu. prije samih ugovora vi ste spominjali poštovani ministre sve ono što je vlada i što smo radili protekle 4.g. i na i na koji način je proračun strukturiran, na koji način su se postigle i određene viškovi, a isto tako koliko se pažnje posvetilo rashodima i smanjivanju javnog duga. Isto tako jako važno je spomenuti sve ono što se dogodilo u ovom prethodnom periodu kada je se pojavio taj famozni koji je praktički srušio cijelo svjetsko gospodarstvo. U tome je RH vrlo oprezno i pažljivo slušala sve ono što se događalo u svijetu, a isto tako sve one signale koje smo imali i od EU, a isto tako i od Svjetske zdravstvene organizacije se pravovremeno i to uvijek želim istaknuti reagiralo i u odnosu na pandemiju, a isto tako i na sve mjere koje su se poduzimale da bi se sve ono što je prouzrokovalo ta pandemija, da bi se utjecalo na kvalitetan način i na taj zapravo, i tim mjerama koje su onda dale određene rezultate i na jedan način dali jednu sigurnost i povjerenje kako gospodarstvu, tako i stanovništvu, a i svim relevantnim čimbenicima u RH. Znamo Znamo da je 13. ožujka Vlada RH donijela odluku o zatvaranju vrtića, osnovnih i srednjih škola, a 16. ožujka se to dogodilo i za fakultete. To su zaista bili ključni trenuci kada se zapravo svima nama promijenio život i kada je svatko od nas trebao postaviti pitanje kako dalje, na koji način, tada se zaključalo nakon toga i samo gospodarstvo i svatko od nas se upitao što i kako ćemo nastaviti sa radom, a isto tako i sa privređivanjem. Međutim, kao što smo vidjeli, EU je podigla taj rizik od koronavirusa sa umjerenog na visoki i to već 2. ožujka i tada smo imali prve reakcije koje smo čuli i vidjeli, što se događalo u Italiji, što se događalo u Sloveniji, Mađarskoj, dakle nama vrlo bliskim državama s kojima graničimo i na taj način je se upalila i znak upozorenja da moramo pravovremeno reagirati. Već tada i u tom periodu bilo je preko milijun ljudi u svijetu koji su bili zaraženi, a znamo da je već tada umrlo oko 53 tisuće osoba. Naša Vlada je u tom periodu je itekako donijela niz odluka i dok mnogi nisu razmišljali što i kako će se dalje raditi, mi smo bili sudionici u prošlom sazivu da su se provele najprije uštede u državnom proračunu od preko 2 milijarde kuna, a isto tako bili smo i u onom sazivu kada se dogodio i prvi rebalans proračuna, čime je su se zapravo stvorili uvjeti da se povede računa od preko 600 tisuća zaposlenih. Te mjere su bile vrlo kvalitetne, vrlo brze jer vidjeli ste, da su, unatoč tome što smo skloni kritizirati naše institucije, da se zapravo radom često i od kuće, da su se napravile kvalitetne mjere kojim se interveniralo prema poduzetnicima i prema zaposlenicima. Time je zapravo stvoren jedan okvir gdje se moglo dalje u tim fazama razmišljati kako pomoći sami sebi najprije, a u tim uvjetima se prvenstveno razmišljamo koliko smo mi kao proračun, kao država jaki, da možemo izdržati sve te izazove. Međutim, kao i druge države, tako smo i mi nedovoljno jaki da bi mogli izdržati predugo. Upozoravanje je bilo upravo iz državnog proračuna iz Porezne uprave o tome koliko je fiskaliziranih računa manje, znali smo da se neće dogoditi turistička sezona onako kako smo to bili navikli do prije krize i, dapače, projicirano je da će ta turistička sezona podbaciti čak više odnosno preko 70%. Evo, po ovim najavama i rezultatima koje imamo sada friško, ipak će taj pad biti manji, odnosno očekujemo negdje oko 50%. Dakako, s obzirom da je sve to pad, dakle, navikli smo uvijek na pozitivne brojke i na velika ostvarenja od našeg turizma, a posredno i od same naše ostale ekonomije, time je potreba za dodatnim sredstvima koje je ovom prilikom Vlada iznašla se ukazalo i da možemo, ali zahvaljujući upravo time što smo pokazali da znamo upravljati javnim financijama odgovorno, ne smijemo zaboraviti da je naš rejting 3 puta podizan u ovom periodu i sve je to dalo zapravo dodatne razloge za optimizam da ipak unatoč svim mjerama i unatoč krizi da možemo izdržati ovu krizu. Krizi nije kraj. Ne smijemo se, ono što kaže i sam ministar, zanositi da smo riješili sve probleme, ali za sada sa tim problemima se itekako kvalitetno nosimo. Što je bio cilj svih tim mjera, bilo je, dakle, pomoći privatnom sektoru, očuvati radna mjesta, osigurati isplatu plaća, riješiti problem nelikvidnosti, a isto tako, očuvati dohodak najranjivijih skupina stanovništva. Isto tako vidjeli smo u nekoliko ožujska, odnosno travanjske mjere koje su zapravo dovele do toga da se pokrenu i direktne proračunske potpore pa se tako one uključivale odgodu izravnih poreza i doprinosa te odgodu uplata poreza na dobit, dakle sa odgodom na srpanj 2020. Isto tako je paralelno su se smanjivali nažalost i prihodi državnog proračuna od poreza i doprinosa. Nemojmo zaboraviti da je u tom periodu preko 6,7 milijardi kuna isplaćeno upravo za tu namjenu i da je na taj način kao što sam prije rekla sačuvano preko 600.000 radnih mjesta. Nažalost krajem ožujka se dogodio i potres u Zagrebu čime je dodatno cijela situacija se dodatno zakomplicirala za što je trebalo također iznaći dodatna sredstva. Upravo pred nama su sredstva koja je uz kažem uštede koje se postiglo iz državnog proračuna su se iznašla sredstva od međunarodnih institucija, prvenstveno od Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a isto tako i od Razvojne banke Vijeća Europe. To su dva ugovora od Međunarodne banke za obnovu i razvoj to je 275,9 milijuna eura i sljedeći je 183,9 milijuna eura. Znamo i vidimo da su kamatne stope vrlo povoljne i vrlo niske, ali kažem i zahvaljujući i našem kreditnom rejtingu. Početne naknade su 0,25%, a otplata zajma prvog i drugog od međunarodne banke su 14,5 godina, 5 godina je počeka, dakle to je ona prednost što imamo period do 2025., dakle sve ono što postignemo u ovom periodu pozitivno to će nam lakše omogućiti povrat. Što je u samom tom zajmu koji se odnosi na 275,9 milijuna eura bitno? Bitno je da se kroz taj zajam mogu financirati i mjere HZZ-a, za potpora likvidnost, upravo sve ono što je već djelomično i u većoj mjeri ispoštivano. Isto tako provele su se značajne zakonske promjene kroz interventne mjere, Zakon o kreditnim institucijama, o klimatskim promjenama, o Nacionalnoj naknadi za starije osobe i ostale zakonske promjene koje su pratile upravo ove izvore koji su nam dostupni. Kroz sljedeću mjeru odnosno zajam od 183,9 milijuna kuna se isto tako omogućava i olakšava uspostava ključnih zdravstvenih i obrazovnih usluga nakon potresa, zatim sanacija i obnova javnih zgrada, a isto tako i za pripravnost javnog zdravstva i prevencije. Kroz zajam okvirnog ugovora Razvojne banke Vijeća Europe bitno je reći da u mjerama odnosno u što će se taj zajam koristiti, to je za financiranje smanjenja širenja zaraze od covida, dostupnost medicinskih usluga, osiguravanje potrebnih farmaceutskih proizvoda i potrepština medicinskih zaštitne opreme, a isto tako ono što je jednako važno da se može kroz beskamatne kreditne linije osigurati jedinicama lokalne samouprave i područne samouprave beskamatne zajmove kojim na taj način se ublažavaju mjere odnosno pad prihoda uslijed otpisa i odgoda recimo poreza na dohodak i prireza odnosno povrat. sve ovo još jedanput pokazuje da je Vlada pravovremeno reagirala na sve ono što se događalo tijekom ove krize i da upravo ovo što sam rekla i u samoj replici ministru, dakle institut nove generacije odnosno instrument koji je novi u terminologiji, a isto tako i u EU od 750 milijardi eura daje pravo Hrvatskoj od 9,4 milijardi eura od čega je 5,9 milijardi bespovratno, a 2,35 milijardi su zajmovi. Nastranu što je još 12,6 milijardi je iz višegodišnjeg financijskog okvira, dakle to je taj paket od 22 milijarde eura što će svakako HDZ podržati. Hvala lijepo. Sada je na redu treća rasprava Kluba zastupnika SDP-a i poštovani kolega Branko Grčić. Izvolite. Nadovezat ću se na kolegicu Grozdanu što je zadnje govorila, nema besplatnog ručka, nažalost, no free lunch. Dakle, to što ćemo dobiti to je pozajmljeni novac i to u dokumentima Europske komisije piše, to je pozajmljeni novac. Jedan model je distribucija poput EU fondova na bazi određenih programskih dokumenata i to se zove bespovratni novac, a onaj drugi dio kroz kredite. Međutim u konačnici Hrvatska kao i sve države članice će taj novac vratiti. I ovo što sam maloprije s ministrom ovdje razgovarao, dakle vrlo je jasno da će biti i taj vlastiti doprinos Hrvatske u odnosu na sadašnjih negdje 3,6, 3,7 milijardi koliko godišnje plaćamo u EU proračun, biti povećan. Dapače, u dokumentima piše da će tih 0,6% GNI dakle bruto nacionalnog dohotka trajati onoliko koliko se dugo budu otplaćivale obveze, dakle ne između 2021. i '27., nego dapače tek iza 2027. godine, a teoretski do 2058. koliko je dinamički predviđeno da će ovaj veliki kredit od 750 milijardi EUR-a biti vraćan u ime Europske komisije odnosno unije, ali prije svega u ime i za račun država članica. I to je istina. I ne treba o tome ne govoriti, kako bih rekao, to je jedna normalna stvar to je jedna financijska konstrukcija koja jedino na taj način drži vodu. Znači, to je otprilike model zero sam game, dakle zbroj svega je nula, jedni daju, drugi dobivaju nešto više, svi skupa bi trebali iz toga profitirati, ali novac moramo vratiti jer je to kredit, jer su to obveznice. tome tu moramo biti posve jasni. No, vratit ću se malo poslije još na EU i htio bih još jednu vrlo važnu stvar koju sam htio tu ministra pitati, pa evo tu je gospodin Matijević on će sigurno prenijeti. Dakle moje pitanje je u okviru 65 milijardi kuna koliko se Hrvatska država odnosno proračun želi zadužiti odnosno mora zadužiti u ovoj godini, koliko od toga je došlo iz mirovinskih fondova? Zašto me to zanima? Zanima me jer je to razlog zašto smo mi u oporbi pa i neki stručnjaci i financijaši i analitičari inzistirali na tome da ipak probamo izaći na međunarodno tržište i da tamo potražimo novac. Jer kamata po kojoj je uzet novac da tako kažem iz mirovinskih fondova je negdje između 0,7 – 0,8% to je daleko ispod tržišne kamatne stope koja se kreće, ne znam sad točno, ali između 1,5 i 1,7%. Zašto to govorim? stvar je vrlo jednostavna, ako smo iz mirovinskih fondova uzeli neki novac u državni proračun po 0,7% to je jako dobro za državu, ali nije dobro za sve nas koji sjedimo ovdje i sve ljude koji nas sada gledaju a uplaćuju u drugi mirovinski stup jer će mirovine budućih generacija na tome izgubiti. Izgubit će na onu razliku između 0,7 i 1,5 odnosno 1,7% koliko je stvarna tržišna kamatna stopa. To je još jedna žrtva za državu i za minuse u proračunu. Htio sam to stvarno naglasiti da ljudi razumiju o čemu se tu radi. Dakle, kad se hvali Ministarstvo financija da se jeftino zadužilo preko mirovinskih fondova onda to baš nije dobra stvar u ovom slučaju. Da je to bilo napravljeno vani na međunarodnom tržištu po 0,7 svi bi to jako pozdravili, međutim ovdje postoji žrtva, a žrtva su svi budući umirovljenici koji na taj način gube na prinosima mirovinskih fondova. Mislim da je to sasvim jasno i transparentno i da tu se ne može prigovoriti. Što se tiče ova 3 kredita nema šta reći. Ovo je vrlo korektno odrađeno to su izuzetno povoljni krediti, de facto mogu možda postaviti pitanje koje čini mi se kolegica Vesna već rekla oko ovih naknada za, koje ostaju Svjetskoj banci, CEB-u itd., međutim to je tako, to je ta praksa, kad kamate padaju povećavaju se naknade i banke moraju od nečega živjeti. Što se tiče sadržaja priče oko ova 3 kredita to je svakako ono što se s njima financira, dakle mjere koje stoje iza toga o kojima smo ovdje već u raspravi dosta toga čuli. Ja bih tu htio reći da je svakako problematično i to smo jako puno već komentirali u vremenu kad su tu mjere nastajale, jako je problematično oko nekih kriterija koji su primjenjivani pa u konačnici i namjene, neke grupacije naših građana vrlo ugroženih u ovoj krizi su potpuno izostavljeni, umirovljenici sa najmanjim mirovinama, socijalno potrebiti. Puno puta smo spomenuli da samo recimo kupovina maski u onom vremenu kad su maske poskupile po 10 puta je problem za umirovljenike koji imaju mirovinu ispod 2.000 kuna. Kad gledate ako dvoje umirovljenika u obitelji, mjesečno njima treba 500-600 kuna za maske i za dezinficijense i ne znam ako još koriste rukavice, to je ogroman novac, upravo je to bio razlog da smo mi predložili bili da 750 kuna mjesečno u 3 mjeseca pomognemo tim ljudima. Sve zemlje u našem okruženju su imale paket mjera za građane. Jedna Slovenija je de facto neću reći pola, pola ali vrlo ozbiljan udio u ukupnim izdacima imala paket mjera za građane, za umirovljenike, za nezaposlene, čak su i studenti, svi studenti u Sloveniji su dobili 150 EUR-a kada je trebalo održati određenu razinu agregatne potražnje potrošnje da BDP ne bi pao više nego što to jeste trebalo. Primjedbe su naše išle recimo i na mjeru za očuvanje radnih mjesta. Ovdje smo već čuli neke primjedbe ozbiljne i mi smo ih imali upravo zato što recimo s druge strane nije bilo novca za građane, za umirovljenike, socijalno potrebite, nezaposlene itd., itd., a tamo se dijelilo šakom i kapom. Kad to kažem onda govorim s argumentom. Znači među prvih 100 poduzeća koja su dobili potpore od ukupno 85.000 odnosno 90.000 poduzeća je, su poduzeća koja su ostvarila u 2019. godini 6 milijardi kuna dobiti, nećete vjerovati 6 milijardi kuna dobiti i uzeli su od države 150 miliona. Meni je to nestvarno, meni to zvuči nestvarno. Istina kriteriji su primjenjivi jednako za sve, ali je onda pitanje kako smo te kriterije definirali kad su i takvi mogli koristiti mjere Vlade. U 10 prvih najvećih koji su ostvarili samo 10 zamislite na vrhu liste, koji su ostvarili 2 milijarde kuna dobiti u prethodnoj godini su dvije kockarnice, ma dajte molim vas. Te dvije kockarnice su ostvarile 750 miliona dobiti u 2019. godini, a uzeli su od države potporu. Taj novac je trebao ići na neko drugo mjesto, o tome ja govorim. Kome? Pa upravo ovoj sirotinji i ovim ljudima koji u vremenu krize su bili zaključani, koji nisu imali za maske, za rukavice itd., itd. Evo neka građani procjene je li to pošteno. Nadalje, imam tu još čitav niz otvorenih stvari i pitanja. Jačanje likvidnosti poduzeća sigurno je jedan od prioriteta. Cijelo vrijeme smo ovdje gnjavili ministra i on se sjeća, je li, kad će ti krediti, kad će taj HBOR sa direktnim kreditima kad će HAMAG odraditi svoj dio posla, zašto poslovne banke ne izdaju nove kredite, da, nažalost to je situacija trenutno i dalje vrlo slična jer ono što može HBOR koji je nešto krenuo tu s poslom i HAMAG to je premalo. Pazite evo jučer smo čuli izvješće HBOR-a oni godišnje emitiraju 5 milijardi kuna to je puno premalo za potrebe koje objektivno postoje u gospodarstvu. Dakle, poruka je ne mogu državne institucije riješiti same taj problem. Poslovne banke se moraju uključiti i ja to cijelo vrijeme ponavljam i ovaj put, uključite se bankari, pomognite hrvatskim poduzetnicima, malim obrtnicima, OPG-ovcima koji su najugroženiji, nisu dobro kapitalizirani, teško dolaze do novaca i inače u normalnim okolnostima, a u ovim okolnostima i pogotovo. Pomozite im. Imate i vi društvenu odgovornost u ovoj državi. Poslovni kriteriji su nama razumljivi, jasni, ali situacija je takva ako umru poduzetnici umrijet će i banke, to je vrlo jasna situacija, a onda i svi oni koji plaćaju porez osakatit će sve one fondove socijalne i druge, od zdravstvenog, mirovinskog i nećemo moći zadovoljavati određene obveze. Ne stvaram naravno paniku, ne vjerujem da će se to dogoditi, izaći ćemo mi i iz ove krize, ali je važno da se taj teret krize pravedno, pravedno rasporedi. Ono što želim još reći porezne olakšice, dakle mi smo odnosno Vlada je odradila jedan veliki posao u tom dijelu u 3 mjeseca su veliki novci išli prema poduzetnicima uključujući i oslobađanje od poreza na na dohodak, doprinosa pa i onih odgoda za neke druge. Međutim, očigledno da će do kraja ove godine pa možda i početkom iduće još uvijek trebati na neki način pomagati naše poduzetnike, ja se ovom prilikom spominjem recimo 100-110.000 privatnih iznajmljivača u turizmu, mi imamo rezultate koji su tako ohrabrujući recimo u ovim, međutim moramo uzeti u obzir da je sada srce sezone, ako sad nema turista onda ih uopće neće biti, ako ovih dana nema turista u Hrvatskoj onda ih uopće ne bilo, jel. Međutim, postoje vam čitav niz tih malih iznajmljivača koji nisu u centru grada, koji nisu na atraktivnoj lokaciji, koji su u južnim dijelovima Hrvatske, dakle Dubrovnik i dubrovačko primorje gdje su prometi pod 20% u odnosu na prošlu prošlu godinu, u mojoj županiji Splitsko-dalmatinskoj gdje je 30%, pa do Istre gdje možda 50-60%, ali ovima treba pomoć i dalje. Dakle, napravljena je odgoda, ne odgoda pardon, mislim da je potpuno oprost obveze za paušalni porez i pristojbu za drugi kvartal, ali ja vas molim i ministre i cijela ekipa u ovaj u Vladi, razmotrite tu mogućnost da se ljudima zaista pomogne jer možda 10-20% njih će nešto napraviti, ali 70-80% definitivno će biti daleko, daleko ispod prihoda normalnih iz kojih mogu platiti porez, porez i pristojbe. Što sam još tu htio reći da, vidite ovi krediti su ok i ministar je o tome govorio maloprije uvodno, mi smo s ovim zatvorili tu financijsku konstrukciju barem za sada, vidjet ćemo kakvi će rezultati biti međutim ja još uvijek držim da je slabo iskorišten kapacitet EU fondova. Europska komisija je dala vrlo fleksibilan okvir za prenamjenu značajnog dijela Europskih fondova za potrebe saniranja posljedica korona krize. Ne znam da li to znate, ali to je istina. Međutim, evo ja nemam taj podatak nadam se da će to ministar financija kasnije reći, mislim negdje se spominjalo oko 400 miliona EUR-a da je prenamijenjeno, ne znam da li je više kasnije, međutim da smo mi kao predsjedavajući u vrijeme krize trebali inzistirati da taj dio bude veći, da bude još fleksibilnije, da još više novca se može prenamijeniti za ove potrebe jer onda bi napravili dupli posao. Na taj način bi apsorbirali značajan dio onih EU sredstava koji nikad neće biti potrošen, a nažalost to je veliki dio sredstava. Đulabić, evo i reći ću mi i ime, neki dan, znači jedan od najboljih poznavatelja stanja u sustavu ne samo ovih brojki nego stanja apsorpcijskog kapaciteta za EU fondove u državi procjenjuje da će maksimalno do kraja 2023. biti iskorišteno 7 milijardi EUR-a. I ja se slažem u potpunosti s njim, dakle između 3 i 3,5 milijarde EUR-a bi moglo ostati potpuno nepotrošeno, veliki su problemi u okolišu, u prometu to su veliki projekti oni se jako teško na terenu realiziraju. Ja znam kakva je to teška priča, imao sam prilike je voditi i tu je problem. taj novac da smo bili još malo angažiraniji i tvrdi u pregovorima možda kao u ovoj fazi sada oko Next Generation da bi napravili veliku stvar za Hrvatsku. Evo, hvala lijepo. Idemo sada na izlaganje poštovanog kolege Zvonimira Troskota u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. poštovani ministre, uvažene zastupnice i zastupnici i poštovani građani RH koji nas gledate putem ekrana. S obzirom da su danas, da je tematika su ovi krediti koji smo raspravljali, htjeli bismo se kao klub Mosta osvrnuti na ova 3 kredita, samo još dodatno kroz par natuknica iz razloga što mislim da smo danas dotaknuli sve tijekom ove rasprave. Htjeli bismo još dodatno to povezati zajedno sa gospodarstvom i sa kretanjima, dakle duga i BDP-a, prošiti to na samu EU i samu problematiku ovog zaduživanja i koje bi to eventualne reperkusije moglo imati na hrvatsko gospodarstvo i gledati to kroz neke strukturne reforme koje bismo trebali kao narod napraviti kako bi ta financijska sredstva koja ćemo povlačiti bila što adekvatnije iskorištena. Vezano za kredit koji smo dobili na iznos od 200 milijuna eura pod brojem LD 2056, ne znam je li g. Jelić tu? Nije. Htio bih samo odgovoriti da je na Odboru za financije bilo potvrđeno da 10% koje će financirati Vlada, od ukupnog iznosa od 225 milijuna eura će se odnositi na medicinsku opremu, ako ne vjerujete, možete pogledati sjednicu na Youtubeu. I tu izražavamo zapravo našu zabrinutost koju sam i postavio našem ministru iz razloga što se radi o nekakvom iznosu od 20 milijuna eura, a naša zabrinutost je sljedeća. Da se ne bi pojavila nekakva kompanija kao što je KING ICT u vidu neke medicinske opreme koja je vezana na državu i da se tako jednoj kompaniji ne bi pogodovalo. čisto da se uvedu nekakvi dodatni mehanizmi, ako ništa drugo nekakav sistem odabira 3, 4, 5 kompanija koje su na tržištu i koje bi nam tu medicinsku opremu mogle opremiti na najjeftiniji način i zapravo najkvalitetniju opremu koja je prijeko potrebna hrvatskom zdravstvu. Ono što još nije dotaknuto vezano kod tog kredita jest da je to kredit koji se mora povući najmanje dvije tranše. Prva tranša je nešto što moramo povući u prvih 12 mjeseci od datuma potpisanja ugovora, a druga tranša, dakle minimalno govorim, a druga tranša je u 18 mjeseci prilikom, od datuma stupanja ugovora. U prvoj tranši maksimalno koliko možemo povući je 75% ukupnog iznosa od 200 milijuna eura i ono što je još ministar u izlaganju nije naveo, nije toliko bitno jer je tehnikalija, ali je bitna za kasniju raspravu jest da se za svaku od tranši podnosi zahtjev koji može biti i ne mora prihvaćen, ali može biti i odbijen na kraju dana. Dakle, to su sve kratki rokovi za povlačenje tih sredstava tako da evo, iskreno, mi to samo dajemo kao naputak, ne kao naputak nego kao nekakav apel kao oporba u smislu da imamo vrlo kratke rokove za povlačenje velikih sredstava novca i iskreno se nadam da su projekti kao takvi već spremni, odnosno da je dokumentacija spremna da nam se ne bi dogodio apel za Ministarstvo poljoprivrede kada smo tražili moratorij na zaštitu poljoprivrednih zemljišta, koji je nažalost tek išao na zadnji dan, zamalo da nismo propustili rok da zaštitimo naša poljoprivredna zemljišta. Vezano za ugovore od Svjetske banke, dakle oni su na iznosu od nekakvih 500 milijuna dolara, u europskom iznosu nekakvih 460 milijuna eura. Ono što smo izrazili kroz pitanje, ponovit ćemo i u našem izlaganju, dakle istina je, kroz ugovore kada ih se detaljno iščitava, da oni imaju dvije komponente kamate, jedna je 6-mjesečni Euribor, a druga je fiksna komponenta od 0,75%. Izvukao sam 6-mjesečni Euribor u zadnjem periodu, zbrojio sam sa fiksnom komponentom i otprilike je ta kamata nekakvih, u prosjeku 0,5% kada se zbroje jer je Euribor u negativnom, kada se zbroji sa i kreće se od -0,25 do -0,37%. Kada se to zbori sa 0,75 fiksno, dobijemo nekakav prosjek kretanja Euribora u ovom trenutku od 0,5%. Također, ono što smo postavili pitanje, to ćemo danas, ponovno postavljamo kroz ovo izlaganje jest, da li će ti ugovorni uvjeti u smislu kamata također, preko HBOR-a biti isplaćeni našim poduzetnicima ili će ih se kroz HBOR i poslovne banke kroz određene naknade dodatno oderati. Smatramo mi da i komercijalne banke trebaju zaraditi, HBOR treba zaraditi, ali s druge strane, mislim da s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, mislim da bi što jeftinije trebali poduzetnici dobiti te kredite. Druga stvar je nešto što smo se također, dotaknuli jesu, jedna mjera s obzirom da smo dosta slušali o nekakvom novom suverenizmu pa onda čisto iz ekonomke strane, novi suverenizam bi trebao biti zaštita naših građana sa moratorijem na kredite i kamate barem na na period dokle traje kriza. Taj jedan suverenistički pristup ekonomiji je zapravo preuzela i naša susjedna Slovenija pa bi bilo jako dobro da i mi to preuzmemo. Treća jedna točka o kojoj sam dosta razmišljao je i i apel ministru financija s obzirom da smo zajedno debatirali za vrijeme političke kampanje, bilo je dosta govora čak i o financijskim sredstvima koje je HNB pustio komercijalnim bankama, koje je jednostavno ta sredstva ne puštaju u gospodarstvo. Nije problem recimo, za kredite na nekretnine će biti veliki problemi, ali kada je riječ o nenamjenskim gotovinskim kreditima, komercijalne banke to redovito puštaju. Ono što se može kao mjera barem razmisliti, čisto kao apel, jest da se uvede nekakva, nekakvi penali komercijalnim bankama za zadržavanje sredstava za likvidnost koji su namijenjeni gospodarstvu iz razloga HNB odnosno komercijalne banke ne mogu biti zlatno tele u gospodarstvo kojem bi se cijelo gospodarstvo trebalo klanjati, nego bi trebali biti nekakvo gorivo i nekakvi mehanizmi koje bi gospodarstvu trebalo pomoć. Što se tiče dugova, uspio sam samo skicirati nove dugove kako je gospodin Marić ministar naš financija govori, evo uspio sam skicirat sljedeće, dakle od Svjetske banke smo preuzeli nekakvih 500 milijuna dolara, danas smo ih raspravljali, od banke Vijeća Europe smo preuzeli 200 milijuna eura. Prije same krize smo izdali tri obveznice od 20 godina, 14 i 5 godina sa kamatama 1,251 i 0,5% i od fonda od 750 milijardi dolara povukli smo 9,4 milijarde eura od čega je 5,9 milijardi bespovratno, a 3,5 milijardi je povratno. To su također pozajmice koje mi moramo vratiti. Dakle, to su samo novi dugovi koje sam uspio skricirat, a zapravo ključ priče jest da 11% pada BDP-a koliko smo mi i komunicirali za vrijeme političke kampanje će utjecati na 11%-ni rast duga što vidimo sa ovim tu obveznicama i kreditima koje smo ovdje raspravljali, koje smo dotaknuli. Tu je zabrinutost iz razloga što nam je turizam jedina grana još uvijek po principu nizozemskog bolesnika, tog jedenog sindroma od kojeg patimo kao ekonomija gdje nam je to jedina grana iz koje crpimo naše novce i tu smo kao klub Mosta prepoznali dodatne dvije grane, a to su poljoprivreda i telekomunikacije i kompjutorska industrija gdje stvarno možemo napraviti jako puno u IT-u s obzirom da tu imao možda najveći potencijal na svijetu čak bi se usudio reć iz razloga što naša djeca odlazeći na matematičke olimpijade, odlaze u Kinu, Singapur i sa jako malo sredstava koliko se ulaže u njih 5., 15. gimnazija u Zagrebu osvajaju medalje na matematičkim olimpijadama i to ispred jednog Singapura u kojem sam živio i za koji znam koliko novaca ulažu, pogotovo u matematičku pismenost za koju mislim da je izuzetno bitna. Tako da taj jedna bazen, taj jedan potencijal vidimo iz razloga što se dogodio jedan Infobip u Vodnjanju koja je prvo bila jedna lokalna kompanija pa je nakon toga nastala kao regionalna i danas posluje kao globalna kompanija, tako da me nitko ne može uvjeriti da mi to ne možemo. Sljedeća zabrinutost koja je povezana s cijelom ovom pričom koju smo dotaknuli jest zapravo da se po prvi put EU zadužila što će sigurno dovesti do određenih pitanja koja moramo postaviti, a pogotovo što ovaj fond zaduženje traje do 2058. godine. I dobro je postavio pitanje gospodin Zekanović, kako će to se manifestirati na našu ekonomiju, dali ćemo mi morati uvoditi neke eko poreze, digitalne poreze koje bi možda čak Europa i uvela da se SAD tome ne protive s obzirom da su IT kompanije najviše zastupljene i najviše prihoda donose američkoj privredi odnosno gospodarstvu. Ono što je dodatna naša bojazan da li to možda znači da će EU uvoditi nekakve naknade za korištenje tržišta EU jer to pitanje onda pak dovodi i slobodno tržište barem ono koje je opisao Adam Smith u njegovoj knjizi „Bogatstvo naroda“ u kojem onako nevidljivo djeluje ruka tržišta. Što se tiče samog zaduživanja globalno Kina je zemlja koja je 2007. se zadužila i to je jedini primjer zemlje koji mogu ovdje iznijet da je uspjela iz zaduženja doć do 18%-nog udjela u svjetskom gospodarstvu. Primjer Hrvatske je recimo da se sa zaduživanjem nismo uspjeli nametnut u svjetskoj odnosno barem ako ne u svjetskoj onda u europskoj ekonomiji. Tako da to što se EU zadužila je presedan o kojem moramo raspravljati s obzirom da će sigurno imati posljedice na Hrvatsku u bližoj budućnosti. S obzirom da sam živio u Singapuru htio bih vam još iznijet ovdje da je Singapur postao financijsko središte koje je čak preteklo po financijskoj imovini jednu Švicarsku iz razloga što se tamo slijeva danas sva imovina Indije i Kine, a oni pričaju lokalne jezike tako da mogu bogate individue koje imaju depozit preko milijun američkih dolara, dakle sve se to slijeva financijski u Singapur, a oni su to uspjeli još od 1967. godine kada je … došao na vlast, kada su uspjeli provest neke od reformi koje mi isto kao klub Mosta predlažemo, a to su recimo reforme pravosuđa iz razloga što nam procesi nažalost traju predugo i nitko od investitora ne želi doć u zemlju za koju postoji potencijal da će njegov slučaj bit na sudu 10 godina. Reforma izbornog sustava gdje postoji određena onda pokazatelj političke stabilnosti i povećanje demokratskih procesa. Reforma poreznog rasterećenja dosta se za vrijeme političke kampanje razbacivalo sa sa stopama pogotovo na dohodak, smanjenje sa 36 na 30%, ali postavlja se pitanje na koji ćemo način namaknut ta sredstva koje gubimo na neki način smanjenjem porezne stope, da li je to uvođenje novog poreza, na koji način će se smanjiti onda rashodovna strana? Evo to su određena pitanja za koja bismo voljeli znat odgovore, ali konkretna. Dalje, ukidanje parafiskalnih nameta, mi smatramo primjerice jedna HGK bi trebala funkcionirat po anglosaksonskom modelu, a to znači tržišno, da kompanije ne bi trebale uplaćivati HGK-u nego da bi se ona trebala ponašat kao poduzeće. S obzirom da je date science odnosno upravljanje podacima danas najznačajnija industrija na svijetu, čak je pretekla energetiku i telekomunikacije na svjetskim burzama, pa s obzirom da imaju velike baze podataka za hrvatsko gospodarstvo, s obzirom da dolaze novi programski jezici kao što je AR statistički mislim da bi sve to moglo adaptirat, a naša HGK i prodavat podatkovne pakete hrvatskim poduzećima, ako ne hrvatskim onda europskim i tako biti samodostatno poduzeće. Hrvatska turistička zajednica, zašto postoji takva jedna institucija ako imamo Ministarstvo turizma? I zadnju točku koju bih htio još dotaknut što je isto sve povezano s ovim kreditima, dakle sve su to povezane nekako ove teme koje smo raspravljali ovaj tjedan, a to je ovaj model 60:20:20 za koji mi kao Klub zastupnika MOST-a smatramo da je neodrživ i tu dajemo konstruktivnu kritiku iz razloga što je, zato što je osigurano samo 7,5% sredstava od ukupnog, od ukupnih procijenjenih šteta. pokazivali smo da Zagreb neće moć isplaćivat svoje obveze, naši građani neće moć isplaćivat, dakle po modelu 20%. A zašto postavljamo to pitanje? Pa to pitanje ne postavljamo da bismo mi napadali Klub HDZ-a ili SDP-a ili nekoga druga nego imamo primjer jedne nacionalne dječje bolnice u Blatu koja i dan danas je nedovršena, a kolika su se sredstva ulupala u taj, u taj objekt. Naša bojazan da za te obnove nećemo imat dosta novaca, a kao klub zastupnika smo se zalagali da ako već nemamo da bismo trebali krenut od onih, od onih objekata koji su za naše društvo najbitniji, a to su naše bolnice tipa Vinogradska, Sveti Duh i Petrova koje treba potpuno obnovit i naše škole da nam se ne bi dogodio Molizij iz 2002.g. kada je poginulo jako puno djece …/Upadica: Hvala Sada će u ime Kluba IP-a, Pametnoga i GLAS-a, prvo će govorit gđa. Puljak, a onda gđa. Mrak-Taritaš. Zahvaljujem potpredsjedniče sabora, drage kolegice i kolege zastupnici. Neću biti ovako detaljna kao kolega ispred mene iako se sa većinom onog što je rekao slažem, ali evo RH je danas siromašna zemlja na dnu Europe, na dnu svih rang lista u Europi. Ono šta bi voljeli voljeli bi živjeti u državi koja ne živi na dug, koja neće ovisiti o kreditima, koja neće ovisiti o Svjetskoj banci. Posljednjih 30.g. živimo zapravo kao pijani bogataši koji se ponašaju ono vrlo raskalašeno jer kad novaca nestane sigurni smo da postoji netko ili kome možemo pobjeći, ko će nas spasiti, gdje ćemo se moći zadužiti i tako zadužiti slijedeće generacije. Željeli bi živjeti u državi koja nije rastrošna, koja je racionalna, efikasna, u državi u kojoj je lokalna samouprava takva da ne troši gotovo čak više od pola svog budžeta za rashode za zaposlene, u državi u kojoj nema 556 gradova i općina već su ujedinjeni u 100-tinjak urbanih centara, u državi koja nema 20 županija već su ujedinjene u 5 regija, u državi u kojoj poduzetnici slobodno dišu jer nisu opterećeni stotinama parafiskalnih nameta, porezima i nametima, pa mogu onda stvarati i nove vrijednosti, mogu otvarati nova radna mjesta, a kako otvaraju nova radna mjesta onda imamo i više onih koji plaćaju poreze i tako pune državnu blagajnu, a kad nam je državna blagajna napunjena onda može i osigurati i socijalne programe odnosno možemo biti i bolja socijalna država. Dakle, željeli bi živjeti u državi koja je provela sve strukturne reforme o kojima se priča ovdje godinama, razne vlade zadnjih 20-30.g. sve spominju te strukturne reforme, najavljuju ih u predizbornim kampanjama. Međutim evo da je RH do sada provela sve reforme koje se najavljuju godinama, danas bi živjeli u bogatijem društvu, a bogatije društvo je onda i socijalnije. Danas smo u krizi i to svjetskoj krizi koju nitko od nas nije mogao predvidjeti, nitko nije mogao biti spreman za nju, međutim ako ne krenemo uskoro u revoluciju s reformama mi ćemo se iz ove krize najduže izvlačiti od svih europskih zemalja. Na kraju nemamo izbora nego podržati ovakav način zaduženja. Međutim, ne smijemo zaboraviti da dugovi nisu tu da financiraju naše unutarnje ne racionalnosti kojih ima mnogo upravo zbog ovakvog ponašanja i dugogodišnjeg ne provođenja reformi. Evo, toliko od mene, hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Puno fala.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ministre, kolegice i kolege. Pred nama je odluka o 3 zajma koje RH uzima kod kod 2 različite institucije. Jedan zajam je kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj, te je jedan kod Razvojne banke Vijeća Europe. Ukupan iznos tih zajmova je 659 milijuna EUR-a ili gotovo 5 milijardi kuna. Zajmovi su većim dijelom namijenjeni ublažavanju posljedica korona krize, a manjim dijelom potresa u Zagrebu. Nažalost, postoji jedna činjenica, a to je da je cijeli svijet zahvaćen gospodarskom krizom i drugim negativnim posljedicama zbog pandemija virusa odnosno bolesti Covid-19. I to i najsnažnija gospodarstva na svijetu teško izdržavaju i ova godina, iako je ta zgodna brojka 2020 bit će za sva gospodarstva veliki izazov. Tim više je potpuno jasno da slabašno gospodarstvo kakvo je naše s premalom inovativne i suvremene industrije koja je dovoljno raznolika i donosi dodatnu vrijednost i s prevelikim usmjeravanjem na uslužne djelatnosti poput poput turizma ne bi moglo izdržati ovu krizu bez raznih vrsta izravne i neizravne pomoći. Dakle, ako godinama se uljuljkavate u privid sigurnost, u privid da je sve u redu, naravno kad vam dođe ovakva jedna velika kriza vidite stvarno stanje koje je bez obzira

koje su vrlo osjetljive da u jednom trenutku to treba doći na naplatu. I stoga ne čudi da uzimamo ova 3 zajma. Prvi od tih zajmova je kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj namijenjen je potporama poslodavcima i radnicima te likvidnosti poduzeća, dostupnosti zdravstvenog osiguranja, odgodama podmirenja poreznih obveza i ovrha itd. Ova zajam temelji se na programu na čijoj osnovi je odobren i tu je najveća opasnost i izazov da zaista budemo u stanju trošiti novce namjenski kako je to zamišljeno. Naravno zajmodavac je u ugovoru jasno propisao i jasno je rekao da za isplatu tranše da bi bio zadovoljan s dvije stvari. Prvo programom i njegovom provedbom i drugo drugo je puno zanimljivije opće primjerenošću okvira makroekonomske politike u Hrvatskoj. Drugi zajam u iznosu od 200 miliona EUR-a je kod razvojne banke Vijeća Europe. Ovaj zajam usmjeren je na jačanje kapaciteta zdravstva i jedinica lokalne samouprave čiji prihodi su se smanjili zbog smanjenja poreza na dohodak i prirez. Dakle, kad je riječ o jedinicama lokalne samouprave ovo jasno pokazuje da su oni pupčanom vrpcom vezani uz državu i da njihov život i njihovo uopće opstojnost ovisi o državi i to je ono što kad govorimo o decentralizaciji, kad svi oni koji se zalažu za decentralizaciju, a tu smo i mi ukazuju na tu činjenicu. Ono što je još zanimljivo ovim zajmom se može financirati očuvanje širolike dostupnosti medicinskih usluga i farmaceutskih proizvoda. S obzirom na stanje na koje već neko vrijeme upozoravamo, a to je i zbog pandemije Covida u Hrvatskoj, znatno narušena dostupnost zdravstvenih usluga pogotovo za one koji nisu zaraženi korona virusom i nadamo se da ovaj zajam će za to biti i upotrijebljen i to rješavanje gorućeg problema Hrvatske. Moram vam pri tom napomenuti da za vrijeme kad smo bili u lockdownu i za vrijeme kad je zaista svi nekako i vjerovali i stožer vjerovali svim ja sam se u jednom trenutku našalila pa ću to učiniti i s ove govornice da je stožer tad rekao da svi moramo stajati na jednoj nozi i biti na propuhu pola sata mi bi to činili jer smo se suočili s nečim nepoznatim, ali u tom trenutku su i sve zdravstvene ustanove isključivo bili vezani uz Covid-19 i one usluge koje su trebale biti za neke druge bolesnike su zaista bili u smanjenom obliku i pitanje je koja će biti posljedica svega toga. Stoga, taj problem ja mislim da i Vlada i premijer i ministar zdravstva pokušavaju gurnuti pod tepih i praviti se da ne postoji, on postoji. Dakle, Hrvatska paralelno sa Covidom-19 doživjela je još jednu nevolju, njen glavni grad odnosno Grad Zagreb je imao potres. Taj potres je pokazao i nešto drugo, a to je način i sve slabosti zagrebačkog odnosno načina na koji se upravljalo Gradom Zagrebom. Dakle, u Zagrebu je sve prividno funkcionira sve dok potres nije protresao grad, a ona iza toga i sve ove poplave i pokazalo se zapravo da samo je jedan privid, da izvana pokušava se ostaviti dojam da sve funkcionira, a unutra je sve trulo i u stvarnom i u prenesenom smislu. Dakle, neodržavanje, nečinjenje, nebriga, korupcija, sve to je došlo na naplatu u Zagrebu u najgorem trenutku. I treći od ovih zajmova o kojem danas odnosno danas raspravljamo a sutra ćemo odlučivati je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji ponovo pokriva potrebe javnog zdravstva i obnovu nakon potresa. Ovdje posuđujemo 180 i skoro 4 miliona EUR-a i kaže kako bi mogli uspostaviti sustav planiranja obnove javnih grada i uspostaviti ključne zdravstvene i obrazovne usluge. I ovaj zajam se temelji na projektu koji jednom dijelom nosi Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i sada još i dodan upravljanje državnom imovinom, a drugim dijelom Ministarstvo zdravstva. što se potresa tiče obuhvaćena je obnova javnih zgrada za zdravstvo i obrazovanje te izrada nacrta programa za financiranje obnove stambenih objekata. Kad je riječ o javnim objektima ili zgradama javne namjene koji su stradali u potresu bilo bi zanimljivo za drugo čitanje zakona koji, o kojem smo raspravljali u utorak vidjeti npr. jedan podatak koliko je zgrada tih država odnosno grad osigurala od potresa. Tu se u nekoliko navrata spominjalo obvezu da morate voditi računa o svojoj imovini i morate, bilo bi zgodno vidjeti koliko je država odnosno grad osigurale zgrade od potresa i zgodno vam je vidjeti zgrade kojima je godinama ulagano, jedan od projekata je bio i projekt energetske učinkovitosti koji je omogućio da riješite i dio koji je vezan uz konstrukcije i stabilnost, koliko je sredstava utrošeno, a što je iz toga napravljeno. Jel da su možda ti projekti provedeni onako kako treba možda bi i štete od potresa na tim zgradama bile nešto manje. I ono što mi čitamo kao jedan od najvećih problema to je sposobnost naših javnih tijela da dosljedno i u skladu s programima na kojima se temelje ovi zajmovi zajmovi posao zaista i odradi, ne samo zbog zajmodavaca i osiguravanja isplate novaca nego prvenstveno zbog nas samih i naše odgovornosti da ogromno zajmovi koje uzimamo potroše tamo gdje treba na ono što treba. Upozoravam i na to da je često u našoj zemlji nažalost u prošlosti tome nije bilo tako. Predlagatelj nas uvjerava da se radi o povoljnim zajmovima s malim kamatama i velikim počecima, to piše i nema razloga da to ne vjerujemo i nema razloga da to i ne bude tako, ali to nas ne treba nikako zavarati u općoj ocijeni situacije u kojoj se nalazimo. A ta situacija je slijedeća i tog moramo biti svi zajedno svjesni, a to je da ćemo u raspravi koja će biti danas zadužiti ovu zemlju za novih 5 milijardi kuna, to je nešto što stalno treba imati na umu jer čak i ako taj novac potrošimo na najbolji mogući način, on nije pao s neba nego ćemo ga godinama i godinama morati vraćati. Uvijek kad vam se desi nekakva neprilika ili kad vam se desi nekakva nova negativna situacija, nama se čini da iz tog trebate vidjeti i iz, dakle iz svega negativnog i lošeg morate pročitati i nešto dobro. Dakle, mi smo godinama živjeli na dug, godinama smo zaduživali, ne samo sebe, ne svoju djecu, nego u nekim slučajevima, budimo jasni i otvoreni, i svoje unuke. Ova pandemija Covid-19 je zapravo pokazala slabost ne samo u našoj zemlji nego je pokazala slabost i Europe i svjetskog gospodarstva, da taj jedan lockdown koji je trajao mjesec, mjesec i pol je postavio upitnike iznad naših glava za sve što i kako činiti dalje. Prema tome, zadatak koji je ne zažmirit, ne staviti, znate kad ste dijete, pa zažmirite, imate osjećaj da se nešto ne dešava, mi se stvarno trebamo zapitati i početi više ulagati i više voditi računa o našem gospodarstvu. Zeleni plan je jedan od velikih izazova koje trebamo imati, odgovornost prema klimatskim promjenama je jednako tako jedan od velikih izazova koji trebamo imati i iz ovog trebamo naučiti slijedeće da zaista živimo u vremenu kad jedna slijedeća kriza ili sve ostalo može narušiti odnose i nemojmo dopustiti da slijedeća kriza koja bude nas zadesi tako jako da za razliku od drugih gospodarstava kojim nekako predviđaju da će se relativno brzo oporavit, gospodarstvo RH je jedno od gospodarstava za koje predviđaju da će najdulje trajati oporavak, o tome trebamo razmišljati sad jer kad se desi kriza prekasno je. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Sada će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit najprije gđa. Peović, a onda gđa. Benčić.

Danas sam pitala ministra, a nadala sam se konkretnijem odgovoru da nas zanimaju kakve su srednjoročne projekcije rasta javnog duga s obzirom na korona krizu, pad privredne aktivnosti i pad poreznih prihoda? Zajam će se morati vratiti bez obzira što su kamatne stope niske ostaje obveza vraćanja glavnice duga, a ukoliko ne bude značajnog privrednog rasta u srednjem roku npr. 5% i više, dug će se morati vraćati ili iz povećanja poreza ili/i iz rezanja javne potrošnje, manje će biti, dakle za javne investicije. Mogućnosti povoljnijeg refinanciranja u budućnosti teško da može biti jer su kamatne stope ionako na najnižim razinama. Zajmovi od Svjetske banke, ali i od Europske banke za obnovu i razvoj aranžmani s MMF-om su poznati po tome što su vezani uz zahtjeve vjerovnika za provođenjem strukturnih reformi. To znači privatizacije, rezanja radničkih prava, rezanja javne potrošnje i socijalnih transfera. Tu se mantrički ponavlja klasični set preporuka ili zadataka, privatizirajte, fleksibilizirajte, smanjite plaće i socijalne transfere podignite do umirovljenja. Dakle, princip je da je vraćanje dugova prioritet nad svime, pa i nad socijalnom sigurnošću, nad zadovoljenjem temeljnih potreba stanovništva. Vidimo na primjeru Grčke do čega su doveli aranžmani s trojkom, Europska komisija, MMF, Europska centralna banka, do humanitarne katastrofe, sve da bi se mogli vratiti dugovi vjerovnici. Moguće je i da se neće rezati mirovine ili plaće već da ih se neće podizati odnosno neće pratiti porast troškova života i porast inflacija, no to je isto oblik rezanja na jedan, pod navodnike, elegantniji način. Tako je bilo u javnom sektoru i dobrom dijelu JLS nakon krize 2008.g. gdje nisu rasle plaće čitavo desetljeće. Sindikati prosvjete su tako štrajkali i izborili povišicu odnosno ono što im je trebalo davno već biti podignuto, gdje su kolektivni ugovori suspendirani zbog krize. I sada je nastupila nova kriza. Što možemo očekivati? Da opet neće biti nikakvih povišica. I ovaj paket za oporavak je isto vezan uz europski semestar, dakle politike i mjere štednje i financijske konsolidacije, dakle one se odnose i na tih 22 milijarde EUR-a od kojih se očekuje isto da imaju čarobne učinke i oni će biti nadgledani od neke komisije u Briselu i tu će sigurno njihovo odobravanje itekako ovisiti i biti uvjetovano politikama štednje odnosno famoznim strukturnim reformama. Mi smo se doveli u situaciju da uslijed okoštale privredne strukture i sputavajuće vezanosti kune uz EUR-o jedini način na koji možemo povećavati kratkoročno i srednjoročno našu konkurentnost je smanjivanje plaća i rezanjem radničkih prava tzv. internom devalvacijom, to je jedini način koji je nama preostao. Svrha odnosno namjena tih zamjena nije promjena nepovoljne privredne strukture zbog koje i imamo deficite robne razmjere, puno veću vrijednost uvoza od izvoza. Podsjetimo da je za 2019. deficit robne razmjene s EU iznosio 71 milijardu kuna te porasta za 6% u odnosu 2018., znači trend je negativan. Ako ne osiguramo promjene privredne strukture odnosno povećanje njezine robusnosti, da se proizvode kompleksni proizvodi visoke dodane vrijednosti uz puno višu stopu .../nerazumljivo/... tada ćemo i dalje biti u poziciji da moramo pristajati na uvjete vjerovnika, na politike štednje, na nedovoljnu visinu i nepovoljnu strukturu javnih investicija, na utrku prema dnu i sve veće komparativno zaostajanje. Na Europu, ne druge, već treće brzine jer su nas pretekli susjedi koji su nekada bili iza nas kao Rumunjska, Mađarska. Pitanje je koliko sadašnje investicije koje će se investirati tim zajmom imaju utjecaja na promjenu takve nepovoljne strukture. Mali ili nikakav, zato treba naglašavati važnost strukture investicija, a ne samo ponavljati koliko nam je novaca na raspolaganju jer količina novaca i nije velika koliko god ponavljanje onih milijardi mantrički ciljalo na eutanaziju većine. Podsjetit ću vas da ta sredstva, dakle ovdje govorimo o ovim 22 milijarde eura, ne dosežu niti dvogodišnji iznos investicija iz predkrizne 2008. g. Što se tiče zajmova, zajmova koji se sada nude kao spasonosno rješenje treba također, biti kritički prema njima. Zajmovi su, kako se to kaže virtualno posuđivanje od budućnosti koje ima realne učinke u sadašnjosti. Koje to učinke u sadašnjosti proizvode ti zajmovi da bi oni u budućnosti, koji ih budu morali otplaćivati imali manji teret. Ovi zajmovi proizvode učinke održavanja i produbljivanja nepovoljne privredne strukture gdje će u budućnosti teret otplate zajma biti sve izraženiji. Zajmovi koji se nude ne stvaraju pretpostavke za njihov olakšan povrat u budućnosti usred promijenjene privredne strukture koja će se bazirati na kompleksnim proizvodima više dodane vrijednosti i višem stupnju ukupne zaposlenosti. Prema tome, kao i prema ovih 22 milijarde eura, tako i prema zajmovima treba biti izuzetno kritičan i treba ih izuzetno kritično promotriti.

ministre, kolegice i kolege. Dakle osim same kritike toga koji je inače način do sada bio potrošnje zbog koje smo se zaduživali, želimo dati neke naravno, konkretne prijedloge, u što bi se zapravo ovo zaduživanje trebalo vezati, a da bi imalo one efekte o kojima pričamo, a to je da se promijeni gospodarska struktura i stvori osnova iz koje će se ti zajmovi moći održivo vraćati. dakle smatramo da je zadatak ovog saziva Sabora da natjera zapravo ovu Vladu da napravi jedinstveni program oporavka koji će ujedno biti i naš zeleni razvojni plan. Cilj toga je da se detektiraju one gospodarske grane ulaganje u koje će imati 3 značajna efekta i da sva ulaganja vežemo uz ta 3 cilja. Prvi je stvaranje ponude odnosno gospodarstva koje može proizvesti zadovoljenje esencijalnih društvenih i ekonomskih potreba u krizi. A to je primjerice, prehrambena industrija, farmaceutika, zdravstvo i sl. kako bi stvorili otpornost na ovu krizu, ali i na predstojeće krize i kako bi jačali, naravno samodostatnost u tim sektorima. Drugi važan cilj mora biti značajan efekt u smislu smanjenja CO2 i doprinosa smanjenju rizika klimatskih promjena i treće i nama izuzetno važno je da takvo ulaganje moraju osiguravati rast plaća, poboljšanje uvjete rada i stvaranje kvalitetnijih radnih mjesta. Dakle, po nama sve ovo što sada imamo kao plan oporavka i što će biti mjere u planu oporavka moraju jasno doprinositi tim trima ciljevima. Zašto? Ako ćemo to napraviti na ovaj način, tada ove investicije, odnosno ovaj dug i zajam koji imamo neće imati samo negativan efekt u smislu da će nam porasti apsolutni iznos duga jer je on manje važan. Ono što će biti efekt je da će udio duga, javnog duga u BDP-u biti niži ako ćemo na ovaj način investirati i promijeniti strukturu gospodarstva, a to je zapravo ono što je važno, a ne sam apsolutni iznos javnog duga koji imamo. Nadalje, ono što konkretno tražimo da uđe u program oporavka je plan investiranja u znanstveno-tehnološko-industrijski kompleks koji će omogućiti našim tvrtkama da počnu proizvoditi komponente za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Dakle, to je jedan od važnijih mjera koje želimo vidjeti u programu oporavka. U znanstvenom sektoru mi već imamo klastere koji rade na inovacijama u području održivih izvora, obnovljivih izvora energije i njih trebamo povezati sa našim tehnološkim kompanijama i izravno investirati u razvoj tih inovacija, a isto tako kao i predfazu ojačati tehnološku bazu tih tvrtki jer su one zapravo tehnološki danas nekonkurentne. Nadalje, ako znamo da će se velika sredstva investirati u obnovu u narednih 10 godina, a možda i 20, onda sada već kao predfazu trebamo dakle investirati u jačanje sektora proizvodnje građevinskog materijala i to konkretno održivi građevinskih materijala i tehnologija. Taj sektor je kod nas u povojima, ali sa nekakvim ozbiljnijim investicijama, mogli bi ga dići i u tom slučaju bi za obnovu kada raspisujemo natječaj za obnovu mogli stavljati elemente zelene javne nabave i osiguravati domaćim tvrtkama da jesu dovoljno konkurentne i da imaju ponudu kojom mogu odgovoriti na te natječaje i time bi zapravo ono što sada izgleda kao trošak, postala zapravo i investicija. Nadalje, investicije za jačanje otpornosti na Covid krizu treba usmjeriti i na agri-food sektor odnosno povezivanje poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije kako bi osigurali prehrambenu samodostatnost s jedne strane ali i transformaciju prema organskom i prirodno uzgoju. Ono što nam je pri tome osobito važno je da sve potpore koje će sada ići prema privatnom sektoru budu u cilju dakle osiguravaju ova tri cilja, ali da s druge strane se odvoje potpore za radnike. Potpore za radnike moraju ići radnicima. Ono što smo mi sada napravili sa ovim dosadašnjim potporama jest da je bilo malverzacija sa tim potporama, da nisu sve potpore uvijek došle do radnika na vrijeme i u punom obimu, da je bilo slučajeva kada se od radnika su tražila vraćanje dijela tih potpora za njihove plaće, ali ono što je najvažnije da to nismo vezali i ciljali na one tvrtke kojima to zaista treba nego su dobivale i tvrtke koje su prošlu godinu završile sa 100-tine milijuna kuna dobiti. Koje si sad mogu mirno isplatiti jer im nismo vezali tu obavezu. Dakle, ubuduće želimo da se mjere razlikuju, mjere prema radnicima od mjera koje idu na restrukturiranje gospodarstva. I još jedna stvar koju bismo jako voljeli vidjeti u programu oporavka jest da imamo nekakve jasne indikatore uspješnosti koji će se vezati za ova tri cilja. Koji rast plaća očekujemo, u kojim sektorima, prelazak na zelene tehnologije, u koje broju kompanija, smanjenje CO2 u kojoj mjeri u narednih 5 do 10 godina? Dakle, želimo vidjeti gdje smo sada i želimo vidjeti gdje je to što mi ciljamo postići kako bismo mi kao parlament mogli zapravo pratiti koliko se uspješno zaista investira ovo za što ćemo se sada, sada zadužiti. Hvala vam. Sada će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govoriti gospodin Hrvoje Zekanović. Izvolite.

Točno u podne, čuju se zvona crkve Sv.Marka. Ja sam poštovani ministre, poštovani potpredsjedniče sabora evo i danas sam postavio jedno pitanje, dobio sam jedan polovičan odgovor, postavit ću ga sad opet, iako moram reći evo ga svima koji prate ovu sjednicu da ste mi maloprije u 4 oka malo detaljnije objasnili o čemu se radi, ali evo ja još imam nekoliko pitanja, a i te odgovore koje ste rekli meni u 4 oka volio bih da ih još jedanputa ovdje za govornicom ponovite. Da budem kristalno jasan, konkretan, a ne apstraktan evo pokušat ću objasniti o čemu se radi na slijedeći način. Kada čovjek diže kredit za automobil koji će plaćati 5 godina onda on mora svaki mjesec imati u svom kućnom budžetu 2.000 kuna npr. da bi plaćao ratu tog kredita, kad kupiš mobitel isto na 2 godine onda ti je rata 400-500 kuna mjesečno, 300, nije bitno također moraš imati taj novac da plaćaš račun za telefon. Isto je sa stambenim kreditima. Ona osoba koja ima plaću 5.000 kuna a digne stambeni kredit da ima ratu stambenog kredita od 2.000 kuna mjesečno on uglavnom bankrotira, rijetki su slučajevi i ja bi rekao da je nemoguće da osoba koja ima tolika primanja toliku ratu kredita da jednostavno, jednostavno uspije taj kredit vraćati. Malo me smeta ovo, ovaj mrmor, ako možete malo tiše. Dakle, Hrvatska je u situaciji da danas diže kredit, ne diže ga direktno Hrvatska nego Hrvatska je digla evo čuli smo cijeli niz kredita, ovaj puta te kredite diže EU i sad ono što građani moraju shvatiti i razumjeti da EU taj novac nije tiskala, znači ne postoji tiskarski stroj danas, mislim postoji ali se ne tiska novac jer onda krene inflacija, niti taj novac ima mama Merkel ili Macron ili bilo tko drugi u sefu, pa će otvoriti pa će nam podijeliti novac, nego se taj novac bez obzira dobijamo li ga mi kao direktno zajam ili kao bespovratna sredstva netko taj novac mora izmisliti, on nije, znači netko ga mora stvoriti. Drugim riječima, sve ono što ćemo mi dobiti od EU tih 22 milijarde EUR-a mi ćemo morati vratiti, ok, složit ću se čak ću i pohvaliti iznos koji je Hrvatska dobila i to je najpovoljniji novac čak ćemo možda vratiti nešto manje nego što ćemo dobiti novca i to je super i ja tu evo imate pohvale s moje strane ministre znate uvijek da vas ja pohvalim kad treba, međutim nitko nije izgovorio da ćemo mi morati povećati članarinu za EU. To nitko nije izgovorio. Evo maloprije ste mi to u 4 oka izgovorili, evo ja ću ponoviti pa me ispravite, ako sam shvatio spomenuli ste brojku od 650 miliona ne znam je li EUR-a ili kuna više novca koje ćemo mi morati godišnje davati EU iako o tome se, ukupno prosječno godišnje. Ponovit ću evo ključna brojka, evo došli su, došla je kamera možda je ovo jako interesantno za hrvatske građane, znači ukupno godišnje će Hrvatska država morati uplaćivati 650 milijuna kuna više u europski proračun, pardon, EUR-a, EUR-a evo pogriješio sam. 650 milijuna EUR-a godišnje prosječno, e to je jedna strašna brojka, a sad ono što mene sad ljuti. Ja, ljuti me što je jučer bio ovdje predsjednik Vlade na moje pitanje kad sam ga pitao prihodovna strana, on je rekao da se o tome nije razgovaralo, a nije se usudio izgovoriti ovu brojku. Čak i vi poštovani ministre kojeg vas stvarno cijenim kao stručnjaka najboljeg u Hrvatskoj u ekonomiji niste to izgovorili ovako glasno, a to građani moraju znati. Ta brojka će evo prije ili kasnije izaći na svjetlo dana, o toj brojci nitko ne govori. Dakle, naša članarina će biti veća i to značajno veća. E sad to nije sve, to nije sve. I s tom povećanom članarinom mi opet nemamo dovoljno novca koliko smo posudili. Znači mi smo posudili 750 milijardi dolara kao EU opet nam nedostaje, nedostaje, … kolega Paviću, opet nedostaje to vi znate isto jako dobro. Nedostaje novca i sada se razgovara kako namaknuti taj novac, ne možeš sad ti Hrvatsku tjerat da da 2 milijarde i još više kada nema novca. I sada se razmišlja o nekakvim porezima, e sada ako je to porez što predlažu Francuzi, digitalni porez npr. ono Face, Google, YouTube vamo tamo, ok, evo ja ću dignuti ruku za to da se tu novac uzme, ali što ako nije, ako je neko novo porezno opterećenje npr. kao što već imamo nekakva porezna davanja za šećer za ne znam što već sve ne, za energente koje ćemo direktno osjetiti kao građani, e onda smo u problemu. Dakle, moram reći da je ovdje jako vješto sakrivena istina od hrvatskih građana i ovaj novac je prikazan kao poklon. Ma ljudi moji nije poklon, to je kredit. Rekao sam na početku ovog govora o čemu se radi, kada kupuješ auto ti moraš imati 2.000 mjesečno sljedećih 5 godina ako želiš auto otplatiti, ako ne želiš da ti dođe ovrha, da ti ga banka uzme ili lizing kuća što god već. Mi taj novac nemamo, a nitko nije nama ovdje koji zapravo donosimo odluku, Hrvatski sabor donosi odluku, pa čak ni vama HDZ-ovcima koji ćete ovo podržati niti SDSS-ovcima nije rekao, a možda vi znate to, ja nisam znao, da će nam se povećati članarina, dakle, naša rata mjesečna će biti znatno veća nego što je bila. Evo kolege sa ljevice, ja želim da i vi ovu temu malo popularizirate da govorite o tome. Ovdje se neću složiti sa kolegicom Peović što je maloprije govorila, zajam treba uzeti jer bez zajma danas ne možeš. ja vozim danas auto na kredit isto, slušao sam i shvatio sam, ali zajam ok, ja razumijem djelomično to, ali shvatio sam iz vašeg govora dosta dosta ste vi to onako lijepo poetski napisali, nisam znao je li to proza ili poezija, ali ok, zajam bez zajma se ne može i ovo je povoljan zajam. Samo imamo li mi novca u perspektivi vraćati to i hoćemo li se mi onda kasnije, koja nam je perspektiva da mi kasnije kao država dižemo manje povoljne kredite da bismo vratili kamatu odnosno ratu za ovaj super povoljni kredit. I onda smo opet na istome jer ćemo se mi u drugom koraku nepovoljno zadužiti da bismo vratili povoljni kredit. U konačnici, matematika da pojednostavim je takva da ćemo se nepovoljno zadužiti, a ne povoljno. Ili onda ključno pitanje ministru financija, a to je vaš resor, odakle će Hrvatska svake godine iznaći, pronaći taj višak novca od 650 milijuna eura? Je li to kroz kredit, kroz obveznice? Naravno odgovor je da. Po kojim uvjetima? Lošijim nego što trenutno imamo znači europsko zaduženje. Što smo dobili? Pa ništa zapravo. Ništa nismo dobili i ovo je ono o čemu trebamo govoriti. Evo ministre ako imate volje slobodno nam još malo pojasnite ja ću vam rado i replicirati ako bude još neki detalj koji mi nije jasan. Eto kolegice i kolege toliko. Hvala lijepa. Sada će govoriti pojedinačnu raspravu gospodina Stephen Nikola Bartulica. Nema Nema ga, gubi pravo. Gospodin Marko Pavić također pojedinačna rasprava. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre. Krenimo se sjetit od kuda smo krenuli, krenuli smo od situacije da je došao covid, da se gospodarstvo zatvorilo, da su se i zemlje članice zatvorile, da smo imali nakon toga 22. ožujka i potres i Vlada je krenula sa pripremama paketa mjera, paket za ožujak, paket za travanj. Kada gledamo ukupno koliko su ti paketi bili, oni su do sada bili jedno od najjačih u EU 9,6% BDP-a, a mislim da je samo Malta imala jači. isto tako bili smo odgovorni ko Vlada tada, znali smo od kuda će ta sredstva doć, znali smo za šta ćemo ta sredstva potrošiti i na koji način će se javne financije stabilizirati stabilizirati ove godine. I čestitke ministru Mariću, novom rizničaru i posebne pohvale i pozdravi bivšoj državnoj rizničarki gospođi Jakir Bajo. Danas na stolu su nam tri zakona sa ukupnim paketom od 659 milijuna eura koji će biti uključeni i za mjere HZZ-a, mjera aktivne politike zapošljavanja, nekada sam bio i ministar rada 7,5 milijardi kuna smo utrošili u mandatu ove Vlade odnosno prošle Vlade što je dvostruko više nego u mandatu Vlade prije, a sada smo preko 5,5 milijardi kuna osigurali sredstva za preko 600.000 radnih mjesta. Tu su sredstva i za Zakon o nacionalnoj naknadi, sredstva za zdravstvene i obrazovne ustanove za potres koje su komplementarne Fondu solidarnosti, a možda manje isto poznato da smo poslali zahtjev u Fond solidarnosti i za covid. imali smo procjenu štete utjecaja na ekonomiju od 650 milijuna eura i očekujemo još 34 milijuna eura iz Fonda solidarnosti za covid. Treća komponenta ovih kredita su mjere za smanjenje širenja zaraze od zaštitne opreme, zajmova za jedinice lokalne samouprave i svega onoga što treba za sanaciju ove krize. Htio bih se osvrnuti na neka od prethodna izlaganja, žao mi je da nema gospodina Grčića ovdje, kada govorimo o maksimalnoj fleksibilnosti ona postoji, ona postoji i rezultat je hrvatskog predsjedanja. Bila su 2 legislativna paketa Corona response investment initiative jedan i Corona response investment initiative plus koji su osigurali maksimalnu fleksibilnost fondova. No, s obzirom da je naša stopa ugovaranja visoka, relativno nismo mogli više od 450 milijuna EUR-a raspodijeliti, a i tih 450 milijuna EUR-a iskoristili smo za sredstva za opremu, sva oprema koja je kupljena, zaštitna oprema u našim ustanovama, dolazi iz Kine, a plaćena je sredstvima 200 milijuna EUR-a tj. 200 milijuna EUR-a je išlo za mjere HZZ-a i preko milijardu kuna vrlo brzih kredita, a tu moram pohvalit i HBOR i HAMAB Bicro da su u rekordnom vremenu osigurali kreditne linije. Isto tako moram reć nešto o apsorpciji i potrošnji EU fondova. Dakle, mi smo, neke države nisu mogle iskoristiti tu fleksibilnost jer su već ugovorile preko 100%, mi smo na 98% ugovorenosti i kao pametna država ćemo ić na preko odnosno Overcontracting od barem 20 do 30% ovaj što dovoljno pokazuje šta smo ugovarali. Žao mi je da nema tu g. Grčića, zadnja 4 mjeseca mog mandata, milijardu EUR-a ugovorenih, 4.g. njegovog otprilike isto. Ono što je plan da se ide u Overcontracting od barem 20-30%, OPKK je sad trenutačno na 108% kako bi se taj Overcontracting uspio osigurati da ne izgubimo ni lipe, tako da čestitke ministre Mariću na odgovornom vođenju javnih financija. Ovaj paket će doprinjeti stabilizaciji i isto tako oporavku RH …/Upadica: Hvala Fala. Prvu repliku je tražio g. Zekanović. i vašeg ministarstva i ministarstva g. Marića i to nije sporno, i to nije sporno. I ja, i s tim da nije sporno isto da su se neke stvari propustile napraviti i sami znate da nije povučeno novca iz Europskih fondova koliko je trebalo se povući, ali nije sve tako crno, ali nije sve tako ni bijelo. Ali ono što bi ja vas evo pitao s obzirom da je to vaš resor da vi evo kažete hrvatskoj javnosti koliko će, ako sve bude kako Andrej Plenković planira, RH plaćati ukupno članarine EU 2021.g.?

omjer koliko smo članarine uplatili i koliko je sjelo u proračun, 26 milijardi kuna smo u plusu u ovoj omotnici, u ovoj omotnici. Kada dođu i ove 22 milijarde, dakle ovih 600 i nešto milijuna je procjena za ukupnu članarinu godišnje. U odnosu na sada, već sada plaćamo tu članarinu ovaj, rasti će nešto iznad 100 milijuna EUR-a godišnje, će biti dodatno ulaganje, al ćemo imati puno veća sredstva. Ovih 22 milijarde g. Zekanoviću nije kredit, samo mali dio toga je kredit i toga iz Fonda za oporavak. Cijeli VFO osim financijskih instrumenata su bespovratna sredstva, 12,7 milijardi EUR-a, od ovih ostatka 9 i nešto samo manji dio su krediti, dakle od 22 milijarde većina je bespovratnih sredstava i nećemo zaduživati hrvatske, Hrvoje (HRAST)** Poštovani potpredsjedniče, ja bi tražio stanku ispred Kluba Hrvatskih suverenista da se malo konzultiram s kolegama o ovom setu zakona. Poštovani kolega Pavić, vi ste rekli opet samo dio priče. Ja sam prije za govornicom pokušao objasniti i mislim da su ljudi shvatili. Taj novac bespovratni nije došao iz sefa, nije gđa. Merkel upalila tiskarski stroj, taj novac je isto negdje posuđen i taj novac će neko morati vratiti. Ja ću ponoviti, za RH je to iznimno povoljno odnosno najpovoljnije što može biti jer ćemo vratit čak i nešto manje novca nego što ćemo dobiti, ali taj novac će netko morati vratiti, a vratit će ga hrvatska država kroz povećanje članarine, hrvatska država, hrvatski građani kroz neke nove poreze o kojima još ništa ne znamo, a govorit će se, zapamtite, ovo će biti ključna tema u slijedećem periodu, ključna tema i bilo bi lijepo da već i vi sada pošto ste i obnašali visoke funkcije u hrvatskoj vladi, također i ministar Marić da i naravno i predsjednik vlade, počnete javno transparentno o ovome govoriti jer kad-tad će na vidjelo, a tome služi oporba, tome služimo mi u oporbi, mi ćemo vas natjerat da izgovorite te brojke, da budu transparentne i da se vidi koliko će hrvatska država će zapravo, koliki će biti teret za hrvatske građane. Niko nije upalio tiskarski stroj, niko nije izvukao novac iz sefa, taj novac je posuđen od nekakvih institucija i taj novac će se morati vratiti. I evo samo želim da to i vi izgovorite, ali s moje strane dovoljno. da neke kolege ne razumiju da smo mi članica EU, da mi kao članica dogovaramo određene kondicije u samom našem članstvu. Šta je alternativa u vrijeme kada je ovakva kriza nastala? Da li bi ti i takvi osobe htjele da su stotine tisuća radnih mjesta izgubljene, da su izgubljena uopće radna mjesta i gospodarstvo da su otišli u stečaj? Prema tome, sve ono što je s ovim mjerama i ovim načinima rješavanja problema postignuto, to znači da oni ne prepoznaju koliko je ovo značajno da bi prebrodili krizu. Svjesni smo da je kriza 2007., '08., koja je bila, da je dugotrajno bila reflektirana na naše gospodarstvo i da upravo ova Vlada nastoji sa ovim mjerama postići itekako reforme da sve ono što se sada kratkoročno zaduži, da se postignu itekako značajni ekonomski efekti koji će onda, neće predstavljati problem državnom proračunu za namicanje dodatnih sredstava za otplatu odnosno uplatu dijela svojih obveza. Vi morate isto tako znati da EU predstavlja predstavlja i uniju država koje su itekako solidarne, prema tome, sve ono što činimo za sebe, isto tako, djelomično čine i druge države za nas. Hvala. Do 12 i 30 pauza.